prijedlog zakona obrazložiti potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih gospođa Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred vama je drugo čitanje Obiteljskog zakona u kojem smo napravili dosta velike izmjene iako je temelj za donošenje i dakle prvog i drugog čitanja zakona bio naš Obiteljski zakon iz 2014. godine. Dakle, on je dorađen u nekim dijelovima koje ću posebno kasnije istaknuti. Htjela bih samo naglasiti nekoliko instituta koji su u ovom zakonu novi i za koje je šteta što su odlukom Ustavnog suda stavljeni izvan snage. Prije svega riječ je o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi gdje se roditelji koji se razvode dogovaraju zajednički o brizi za svoju djecu jer po ne znam koji puta ću ponoviti nema te države koja se može bolje brinuti za djecu od roditelja koji su ih rodili. Prema tome, roditelji su ti koji trebaju zajednički se dogovoriti oko zajedničke skrbi za djecu neovisno o tome živjeli oni zajedno ili ne živjeli. Po našim informacijama u centrima više od 70% bračnih partnera se dogovara može se dogovoriti kada izlaze iz braka. Negdje oko 15% su konfliktni, 15% su vrlo konfliktni razvodi braka. Međutim, za njih onda postoje neki drugi mehanizmi koje smo ovdje predvidjeli kako bismo prvenstveno zaštitili djecu da u tom trenutku ne budu dodatno traumatizirana ponašanjem svojih roditelja. Uveli smo obiteljsku medijaciju, educirali obiteljske medijatore tako da svaki centar ima obiteljskog medijatora. Formiran je i registar pri Ministarstvu socijalne politike i mladih i naravno sa obiteljskim medijatorima je potrebno i dalje raditi na njihovoj edukaciji jer je riječ o jednom vrlo složenom procesu procesu u kojem oni rade sa roditeljima koji su u postupku razvoda braka i kojima medijatori dakle pomažu da svoje probleme riješe bez sukoba ili sa što manje sukoba i da to ne ide na štetu djeteta. U novom zakonu definirana je žurna mjera izdvajanja djeteta iz obitelji u roku od 72 sata. Ja ću vam to plastično pokazati na dva primjera. Mi smo imali situaciju u jednom gradu gdje je jedno dijete u obitelji izgubilo život zbog zlostavljanja, drugu djecu smo pronašli zavezanu sa kablovima od struje koji danima nisu mogli se pomaknuti, dakle gladni, žedni u vlastitim fekalijama. U tim slučajevima se mora pokretati postupak oduzimanja iz obitelji. Mi smo stavili dakle vrlo hitnu proceduru u kojoj centar može u roku od 72 sata donijeti odluku odluku o izdvajanju djeteta a tek onda podnijeti sudu prijedlog. Dakle, ovo je prvenstveno u svrhu zaštite interesa djeteta. Da smo ovu odredbu imali i u jednom od zadnjih tragičnih slučajeva možda smo mogli barem malo ublažiti tragediju koja se dogodila prije nekakvih 2 tjedna. Zbog izostanka liječenja djeteta, dakle 13 dana je trajala procedura između centra, suda, odluka. Da smo imali ovaj zakon u roku od 72 sata Centar za socijalnu skrb bi donio privremenu mjeru i izmjestio dijete u udomiteljsku obitelj, imenovao privremenog skrbnika koji bi mogao odlučivati o liječenju djeteta. Formirali smo Centar za posebno skrbništvo u kojem su zaposleni posebni skrbnici za djecu i skrbnici koji se nađu u postupku kada se osobe lišavaju poslovne sposobnosti. Treba reći da smo evo i neki dan dobili presudu Europskog suda za ljudska prava u kojem je RH kažnjena financijski zbog odluke suda u kojem se nije pitalo dijete za mišljenje sa kojim roditeljem želi živjeti. Dijete se ništa nije pitalo u samom sudskom procesu i prekršena su njegova temeljna prava po svim konvencijama. Dakle, ovi zastupnici za posebno skrbništvo su pravnici sa položenim pravosudnim ispitom koji odlaze na sud i koji se isključivo brinu za interese djeteta koji su tamo kako bi dijete lakše iznijelo svoje mišljenje, svoju volju i reklo što se događalo dosada u obitelji i koji prvenstveno na sudu zastupaju interese djeteta što dosada nikada nismo imali. I naravno zastupnici koji idu na sud u slučajevima kada se osobe lišavaju poslovne sposobnosti. Već sam rekla da imamo izuzetno veliki broj ljudi koje se lišava poslovne sposobnosti, ne zbog toga što je to nužno potrebno zbog njihovog zdravstvenog stanja nego zbog toga što se u većini slučajeva manipulira takvim ljudima kako bi se ostvarili neki drugi interesi. Pa tako i naš Centar za posebno skrbništvo u ovih godinu dana funkcioniranja u svojim podacima nam dokumentira da je vrlo veliki broj i dalje, ali sad su oni prepreka tim manipulacijama i zlouporabama ljudskih prava. Uglavnom je riječ o imovini ili određenim beneficijama, određenim pravima koje bi se moglo dobiti na račun osobe kojoj se oduzme poslovna sposobnost i na taj način joj se oduzmu doslovno sva prava. Oni koji su samo nekada možda ušli u naše ustanove za psihički bolesne mogli su vidjeti, a to smo najbolje mi vidjeli u transformaciji domova gdje smo u zadnje tri godine preko 550 ljudi iz domova smjestili u stambene zajednice i zatvorili 3 doma za psihički bolesne osobe, vidjeli smo koliko ljudi može funkcionirati izvan ustanove, može funkcionirati u obiteljskoj sredini. Neki od njih nakon 6 mjeseci potpore asistenata ustvari žive samostalno. To pokazuje ustvari svu, sve probleme koje smo dosada imali u sustavu jer to je teško kršenje prava kada ljudima odlukom oduzmete, ali doslovno svaku mogućnost da o bilo čemu odlučuju, oni postaju biljke koje žive u ustanovama. Ova transformacija domova je ustvari pokazala koliko ti ljudi imaju kapaciteta da doista jedan dio njih može živjeti sam a jedan dio živi uz potporu asistenata. Uveli smo dakle i tablice o visini uzdržavanje djece što je dosta važno kako bi ljudi mogli znati koliko bi trebali plaćati za svoje dijete ukoliko se odluče na razvod braka. Kad je riječ o visoko konfliktnim odnosima roditelja, govorili smo dakle o našem planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, on se odnosi na one koji se mogu dogovoriti, međutim za one koji ne mogu u tom trenutku centar odlučuju o tome, odnosno sud donosi odluku o tome da će samo jedan roditelj imati pravo samostalnog ostvarivanja roditeljske skrbi. Riječ je doista o vrlo malom broju razvoda braka u kojima se djeca dosta traumatiziraju, često puta završe godinama u psihosocijalnom tretmanu. Prema tome, u tim situacijama sud donosi odluku o tome da samo jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb. Naravno propisuje i ona druga prava o kojima roditelj drugi može odlučivati kada je u pitanju život djeteta. Ono što je važno, važno je da ovaj zakon otvorio i uspostavio određene mehanizme koji centru za socijalnu skrb daju određeni prostor da djeluje na onog roditelja koji je, roditelj koji manipulira djetetom i koji ga na taj način zlostavlja, koji ne dopušta drugom roditelju da viđa dijete ustvari krši prava djeteta. Pravo djeteta je da ima komunikaciju sa svojim roditeljem. U tom trenutku smo stavili određene rekla bih sankcije za roditelja koji ne poštuje sudsku odluku ili bolje rečeno ne poštuje pravo djeteta da ima komunikaciju sa drugim roditeljem. Jako je puno roditelja koji su nam pisali, koji žive dvije ulice dalje od svoga djeteta, ali to svoje dijete sreću na ulici i nemaju nikakav kontakt s njima jer je dijete kontaminirano od strane drugog roditelja i naprosto to su poprilično velike obiteljske tragedije u kojima sustav mora funkcionirati. Za sada centri nisu imali mehanizama da to spriječe, sada ih u ovom novom zakonu imaju. Prednost naravno se daje uvijek onom roditelju koji je spreman na sporazum, koji je spreman na dogovor, koji je kooperativan i koji na taj način pokazuje da više brine o djetetu a ne o svojim taštinama ili o nekim svojim imovinskim interesima koji se najčešće postave kao glavna stvar u razvodu braka. Dakle, propisano je točno koje to odluke se moraju donositi zajednički oba roditelja, a koje odluke eventualno može donositi svaki roditelj kada se dijete nalazi kod njega u vrijeme kada je dobio pravo da dijete boravi s njim. Uveli smo i mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi kada je riječ o maloljetnim majkama koje rode sa 16 godina ili čak i manje kako bi im se dala prilika da isto tako ostvaruju svoje roditeljsko pravo. Treba reći da smo u postupku posvojenja napravili isto značajne iskorake, da smo uveli edukaciju i pripreme za posvajatelje što je vrlo važno. Ljudi često puta ne znaju u koji postupak se upuštaju. Važno je da se napravi određena edukacija s njima, međutim isto tako treba reći da u ovom trenutku smo zajedno sa centrima uložili sve napore da u posvojenje odu sva djeca koja su imala sve uvjete za posvojenje, međutim preko 200 i nešto djece je ostalo u registru neposvojenih jer je riječ o djeci iz mnogobrojnih obitelji. Vrlo je teško naći posvajatelje koji će posvojiti više do troje djece. I naravno jedan broj djece koja su sa određenim zdravstvenim poteškoćama za koje se isto jako teško pronalaze pronalaze posvajatelji. I mi u ovom trenutku imamo i neke pilot projekte sa određenim našim dječjim domovima gdje pokušavamo približiti sve te probleme potencijalnim posvajateljima, dati im sve informacije kako se ne bi u startu uplašili i kako bi uz dobivanje svih informacija naprosto imali dovoljno samopouzdanja i posvojili takvu djecu. Treba reći da kada sam govorila o ovim presudama Europskog suda za ljudska prava, i zadnji puta sam govorila o tome da ovaj zakon napokon je usvojio usvojio dakle i sve one konvencije koje su se potpisivale zadnjih godina a koje se nikada kroz zakon nisu provlačile, pa tako evo samo u zadnjih godinu dana smo dobili 6 presuda koje su građane ove zemlje koštale 60 tisuća eura. Dakle uz kršenje ljudskih prava ovdje treba voditi računa da je uvijek riječ o djeci kod kojih to ostavlja velike posljedice, doživotne posljedice pa je na kraju krajeva i ovaj iznos puno manji od štete koju radimo djeci zbog toga što nemamo mehanizme kojim će sustav zaštiti njih i njihova prava. Ali s druge strane evo tih 6 presuda koje smo dobili a koje ne bismo imali da smo ovaj zakon imali na snazi nas koštaju 60 tisuća eura, odnosno porezne obveznike. Kada sam govorila o centru za posebno skrbništvo treba reći da je on u godinu dana zastupao preko 1476 djece na sudovima i da smo imali oko 750 zastupanja odraslih osoba u postupcima lišenja poslovnih sposobnosti i to pokazuje ustvari da je formiranje ovih regionalnih centara za posebno skrbništvo bilo u potpunosti opravdano i potrebno. Još jedanput ću reći jedna od ovih presuda Europskog suda za ljudska prava odnosi se upravo na to dijete nije imalo pravnog zastupnika i da dijete nitko nije pitao ništa u postupku razvoda braka. Treba reći da smo u 4 mjeseca primjene zakona iz 2014.imali i pozitivne pomake u razvodima braka u smislu da je mjesečno oko 150 parova parova se u RH razvodilo sa postizanjem sporazuma, prema tome ljudi su iskoristili ovaj sporazum o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i svi su išli se dogovoriti i na taj način smanjiti sebi i troškove na sudu, ali smanjiti i određene traume i sebi i djeci. Na kraju bih još samo htjela reći da smo mi između dva čitanja uvrstili i određene izmjene. Izmjene se odnose na određene odredbe koje su utvrđivale očinstvo nakon smrti djeteta. Tu smo imali jedan broj slučajeva ljudi koji su pogođeni tragedijom da im je dijete umrlo, a nažalost otac nije bio upisan, dakle nisu se mogli roditelji upisati kao roditelji u državne matice što je dodatno traumatiziralo ljude koji su već proživjeli traumu da im je dijete umrlo. Dakle mi smo sada regulirali to da se može upisati u matice i priznati očinstvo djetetu i nakon njegove dakle

kada su u pitanju žrtve nasilja, dakle dodatno smo propisali da je u partnerskim odnosima zabranjena diskriminacija prema spolu i nasilje prema partneru. dosta toga promijenili u odnosu na zakon koji je bio zakon koji je Ustavni sud suspendirao, ali promijenili smo dosta stvari između prvog i drugog čitanja. Ja ću zamoliti sve zastupnike da podrže ovaj zakon jer on donosi doista velike promjene, donosi promjene za najosjetljiviju populaciju. Mnogi sustav socijalne skrbi bagateliziraju, međutim gotovo da nema nijedne životne situacije u kojoj se barem jedanputa nećete naći u situaciji da potražite pomoć nekoga u sustavu socijalne skrbi. Tako da ovaj zakon koji se tiče svakog čovjeka u ovoj zemlji najviše se tiče onih koji su najranjiviji djece i osoba koje se lišavaju poslovne sposobnosti i utoliko vas molim da ovaj zakon podržite jer on jest korak naprijed, on jest zakon koji štiti viša ljudska prava i ne bih voljela da nam se dogodi još jedan slučaj nekoga kome smo mogli pomoći, a nismo zbog toga što nam je sustav kompliciran i zbog toga što procedura traje po 13 dana između centra i suda. Po ovom zakonu svi rokovi kada su hitne situacije u pitanju su smanjenje doista u najkraći mogući rok do 72 sata. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Ne, pardon imali smo replike prije toga. Potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora. Uvažena gospođo ministrice. O nizu stvari ću ja govoriti kada ću govoriti u ime kluba, no vi ste spomenuli da ovaj zakon predviđa usklađivanje sa međunarodnim dokumentima. A sada kada govorimo o ocjeni stanja koja je dana u zakon ističe se primjerice

Naša zemlja nije potpisala ni potvrdila tu konvenciju pa recimo nije jasno zašto se usklađuje sa nečim o čemu nije utvrđena uopće politička volja da li se Hrvatska hoće pridružiti ili ne. Ako u četiri godine mandata ni ove Vlade Hrvatska nije potpisala ni potvrdila tu konvenciju zašto se onda zakon usklađuje s njom? I druga stvar koja je istog takvog karaktera koja je predsaborska trebala biti zbog čega taj zakon nije trebao ni doći na raspravu Poslovnik Hrvatskog sabora u članku 174.stavku 1.redak 3.određje odnosno obvezuje predlagatelja svakog propisa da u prijedlogu odnosno navedene ocjenu, izvore potrebnih sredstava za provođenje zakona. To nije ovdje učinjeno nego je napisano da sredstva za provođenje ovoga zakona su osigurana u državnom proračunu RH. to nije bila intencija sasvim sigurno ja vas uvjeravam jer je trebalo točno napisati kolika su sredstva potrebna, gdje i tako, dakle nije navedeno niti u kojem proračunu, postojećem proračunu, rebalansu proračuna, proračunu za 2016., proračunu za 2016.godinu za 2015., na kojoj poziciji, na teret kojeg proračunskog korisnika, koliko novca, dakle ništa o tome ne stoji, a moralo je stajati i bez toga ovaj zakon nije smio doći na raspravu. Hvala lijepo. Potpredsjednica Milanka Opačić, odgovor na repliku. **Opačić, Milanka (SDP)** Ako mogu odavde, gospodine Reiner samo jedno pojašnjenje, dakle novci za ovaj zakon su osigurani na pozicijama Ministarstva socijalne politike i mladih. Svi medijatori koji rade i koji su educirani su djelatnici Centra za socijalnu skrb. Djelatnici koji rade u Centru za posebno skrbništvo su zaposleni i isto tako rade, prema tome nema nikakvih dodatnih financijskih izdataka. Mi smo sve ovo što imamo, znam na što mislite, ali neke stvari će se odrađivati kroz jedinstveno tijelo vještačenja kao jedan sustavni mehanizam za vještačenje. Prema tome, neće iziskivati nikakva dodatna sredstva izvan onih koji su osigurani na pozicijama Ministarstva socijalne politike i mladih. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovana potpredsjednice Vlade i ministrice zaista ću reći neka svoja razmišljanja zaista je zakon obiman i u replikama ću se pokušati osvrnuti na nešto što posebno smatram da je zanimljivo. Naime, nekako imam dojam da krenemo u nekakve papirnate tzv. reforme, a da nismo osigurali logistiku i stvaramo si tu dodatne, duple troškove a i probleme. Sigurno da nije nikome da mi se ne bi imputiralo, drago da smo imali suspenziju na Ustavnom sudu za ovaj zakon, ali reći ću možda u ime dijela struke s kojima razgovaram, najviše ima između ostalog i prigovora na centre za posebno skrbništvo, A iz razloga što teritorijalna rasprostranjenost sudova i činjenica da zaista ima predmeta godišnje imenuju se posebni skrbnici, zaposlenici centra za posebna skrbništva kojih je malo i koji su centralizirani u koliko ja znam za sada u 4 velika grada. Pa se postavlja pitanje da li poznaju da li poznaju teritorij i teren, da li je potrebna za njih posebna edukacija. Znamo da pravilnik koji propisuje način kako se uzima mišljenje od djeteta je vrlo zahtjevno i za to trebaju biti posebno educirane osobe. A u isto vrijeme imamo obiteljske centre. Ne inzistiram da to bude nešto što mora biti ali ako smo imali centar, jedan uhodani sustav, stručnjake koji imaju rezultate, odnosno koji imaju nekakva iskustva, da li smo to trebali gasiti ili smo trebali paralelno to razvijati. Naime, nije dobro da gasimo institucije u isto vrijeme dok u potpunosti ne razvijemo nove, dakle da gasimo stare. A vi znate da postojanje obiteljskih centara i zaposlenika je jako jako dugo iziskivalo duplo trošenje, plaćanje i plaće ravnatelja i plaće šefova računovodstva. rekli ste u svom izlaganju i nadate se da ćemo mi podržati ovaj zakon. Ja bih voljela da je ovaj Obiteljski zakon donesao niz mjera i niz preporuka i da ste činili puno više u ove 4 godine npr. na demografskoj politici u Hrvatskoj, pronatalitetnoj politici. Reći ćete mi sigurno ako ćete odgovoriti da ste povećali rodiljne naknade ali zar mislite da su samo rodiljne naknade uvjet za rođenje više djece? Nisu. Uvjet za rođenje više djece to je jedna politika prema mladima i prema obitelji. To je politika koja usmjerava se prema dobrom zapošljavanju žena ali i ostanku mladih ljudi u Hrvatskoj. I sami ste svjesni da spadamo u red najstarijih država u Europi. Znači prosjek starosti je 40, mislim oko 42 godine, mi smo najstariji. Pa neki demografi možda i crno prognoziraju ali govore nam da za 30 godina nas skoro pa i neće biti, biti ćemo stara nacija. Mislim da je ovakvim zakonima obiteljskim trebalo puno više posvetiti pozornosti zaista na toj demografskoj politici, na pronatalitetnoj politici ali koja ulazi u sve sfere jer ovo stanje je neodrživo sada ne samo u tome nego jednostavno vi dajte vaučere za struju a mogli ste prije 2 godine recimo tu istu struju pojeftiniti za siromašne obitelji. Ovo je sada neko gašenje. mislim ministrice da u ovaj zadnji čas zaista nije dobro, da ste mogli ostaviti prigodu i ovi zakoni neki neće biti, da se napravi jedan dobar Zakon obiteljski koji će biti zaista u cilju i demografske i pronatalitetne i ostanka mladih. I još jedno pitanje, oprostite samo jest to, škola Vinko Bek, to znate da je zatvorena, bez obzira što ona praktički ima sve uvjete za rad osim zgrade. Pa me zanima izmješteni su učenici odnosno korisnici te škole u neprikladne uvjete, zbog čega niste o tome malo ranije vodili brigu u ministarstvu? Potpredsjednica Milanka Opačić, odgovor na repliku. **Opačić, Milanka (SDP)** Pa prije svega oko nekakve pronatalitetne politike, dakle prvo Obiteljski zakon nema doista veze sa pronatalitetnom politikom, on je potpuno jedna druga vrsta zakona. Obiteljska politika je bila godinama dakle na snazi, kada smo napravili analizu kada je ona istekla, dobar dio mjera nije bio proveden zbog toga što nije bilo novaca. Dakle to su bile sve lijepe želje ali nije bilo novaca i nisu provedene. Mi smo napravili novu obiteljsku politiku, napravila je struka, ne ja napravila je struka. Međutim, mi u ovom trenutku računamo koliko bi svaka od tih mjera koštala. Kad nas optužuju za populizam, ja bih sada isto mogla tu obiteljsku politiku i pustiti van i reći da, ovo će biti nova obiteljska politika ali je to neodgovorno od mene jer ona već u startu traži više od nekoliko milijardi kuna kojih nema. Dakle mjere su užasno skupe, ne samo u Hrvatskoj nego u svakoj zemlji Europske unije. I zemlje koje imaju puno više novaca su puno više ulagale u tu vrstu obiteljske politike, pronatalitetne, kako god je htjeli nazvati ali nažalost nisu, mnogi nisu s time postigli puno. Dakle, nisu podigli svoj natalitet jer se u mnogim istraživanjima pokazalo da je to pravo na izbor, dakle to je izbor obitelji i često puta jesu neki motivirani određenim povlasticama, određenim pravima pomoći bih rekla ali nekima ni to neće biti dovoljan poriv da imaju veći broj djece. Tako da, evo ja imam obiteljsku politiku koju je struka napisala ali u ovom trenutku nisam naprosto toliko neodgovorna da kažem da s time ćemo ići jer znam da za to nema financijskih sredstava. A kada je u pitanju Vinko Bek, djeca su prije svega ovako, naše ustanove socijalne skrbi nažalost rade u većem broju u zgradama koje su potpuno neadekvatne stare po 100, 150 godina, svako ulaganje u njih je ajmo reći tako krpanje nekakvog prostora. Često puta bi bilo, trebalo raditi potpuno nove prostore. S novcima smo defiticitarni, nemamo ih toliko puno međutim ovdje u slučaju Vinka Beka mislim da sada smjestili djecu u prostore gdje i ostala djeca starijih razreda uče u Kušlanovoj. A najvjerojatnije ćemo uskoro od DUDI-a dobiti jedan prostor koji ćemo onda urediti kao privremeno rješenje jer smatramo da je dugotrajno rješenje izgradnja još jednoga manjeg paviljona dakle u Kušlanovoj kako bi sve bilo na jednom mjestu. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice Sabora, uvažena gospođo ministrice, zamjenice ministrice, kolegice i kolege. Prije svega želim reći da mi je žao što opet imamo

zakon ovaj je praktički u suštini identičan onome kojeg je Ustavni sud suspendirao i očito se opet želi taj zakon provući u tišini, bez velikog odjeka javnosti, stručnjaka, sudaca, praktičara i svih drugih koji su se se negativno o njemu izrazili, bez obzira na vrlo veliku važnost i kompleksnost ovog zakona. Ono što treba jasno reći, da nažalost ovaj prijedlog zakona nema apsolutno nikakvih suštinskih poboljšanja. Radi se samo o nekim izmjenama, nekim kozmetičkim, nekim nomotehničke, ali ostaje niz kontroverzi i nesretnih rješenja. Negdje se mijenjao redoslijed riječi u rečenici, primjerice članci 99/1, 99/1, 155/1 ili se mijenja padež riječi, recimo članci 83/2, 92/3 ili se mijenja singular sa pluralom i vice versa, recimo članak 54/1. Onda se dodao negdje na kraju rečenice tekst koji prije nije postojao, a potpuno je nepotreban i opterećuje nomotehnički pravnu normu nepotrebno. Još uvijek postoje odredbe u kojima postoji zbrka riječi, a koja je nastala zbog sistema copy-paste iz prethodnog zakona pa imamo neka rješenja koja su prilično nesuvisla unutra. Dakle prepisuju se neke norme iz obiteljskog zakona ovog staroga čak sa istim gramatičkim i pravopisnim greškama. Mogu reći članke, recimo članak 61 3/3, 160/2 točka 3, 165/1 itd., itd. Ono što je suština zapravo cijele priče je da su nažalost i dalje ostale pravne nelogičnosti, nepoznavanje značenja i dosega pojedinih obiteljsko-pravnih instituta i njihovog međuodnosa. Naime, cilj zakonodavca uvijek moraju biti jasni i jednostavni propisi. U ovom slučaju mnogo toga što nije trebalo se zakompliciralo, neke stvari su se mijenjale, ne znamo zašto, za neke znamo zašto. Ali stoga mi i dalje držimo da se Obiteljski zakon iz 2003. godine morao samo poboljšati i osuvremeniti, da se to moglo napraviti, a nikako ići u izradu potpuno novog zakona za koji se ispostavilo da nije dobro, koji je Ustavni sud osporio, a bojim se da sudbina ni ovoga neće biti puno bolja. što su još možda propusti u ovom zakonu ili nesretna rješenja? Recimo, razrađuju se ljudska prava koja su već sadržana u Ustavu Republike Hrvatske za Republiku Hrvatsku obvezujućim međunarodnim dokumentima, dakle potpuno nepotrebno se navode u ovom zakonu. Zatim imam primjere nelogičnosti. Recimo prilikom uzdržavanja djeteta predviđen je minimalni iznos potreban za uzdržavanje djeteta i to prema objavljenim minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta za ovu godinu, za dijete od 6 godina 940,61 kunu. To je dakle iznos uzdržavanja za jedno dijete, a kojeg se ne može osloboditi plaćati roditelj koji je radno sposoban, no možda i nezaposlen. Istodobno ako roditelji žele sporazumno u skraćenom postupku odrediti uzdržavanje za svoje dijete prema članku 314. i 474. do 477. Obiteljskog zakona, tablica o prosječnim potrebama djeteta iskazuje podatak da su prosječne potrebe djeteta starog 6 godina 1190 kuna mjesečno i to za roditelja koji ima prosječnu hrvatsku plaću od 5800 kuna. ispada da je 250 kuna mjesečno razlika između minimalnih potreba djeteta i prosječnih potreba djeteta što baš nije logično. Izmijenjen je članak 360. gdje je nastala potpuna zbrka. Piše da i dijete mora bit obaviješteno o predmetu, tijeku i mogućem ishodu postupka u kojem se odlučuje o njegovim osobnim i imovinskim pravima i interesima. To mora učiniti posebni skrbnik djeteta, sud ili stručna osoba centra za socijalnu skrb kako je to određeno u članku 360. stavak 6. točka 2. piše da je posebni skrbnik dužan obavijestiti dijete o predmetu spora, tijeku i ishodu postupka. Dakle nije jasno čija je to zapravo dužnost. Iz članka 360. stavak 2. proizlazi da će dijete starije od 14 godina sud saslušati neposredno, a uz nazočnost citiram: ″druge stručne osobe, ako procijeni da je to s obzirom na okolnosti slučaja potrebno″. Pritom je potpuno nejasno koja je to druga stručna osoba i u kojim prikladnim prostorijama i sa kojim znanjem o psihologiji djeteta će razgovarati sudac koji nije specijaliziran, a većina sudaca u Hrvatskoj nije za to specijalizirana. Uz to dijete mlađe od 14 godina ima pravo ako to želi izraziti svoje mišljenje o brojnim pitanjima putem posebnog skrbnika koji će to prenijeti dalje sudu. U brakorazvodnom postupku to će dijete kasnije, prigodom sastavljanja obiteljske anamneze saslušat i centar za socijalnu skrb. Dakle to dijete će biti barem dva puta saslušavano. Nije opet sretno baš rješenje. Nakon svega posebni skrbnik će upoznat dijete sa sadržajem odluke i pravom na izjavljivanje žalbe. Koji će sve stručnjaci i koliko puta razgovarati sa djetetom u toj jednoj vrlo osjetljivoj fazi? Osim toga naravno ovaj propis je zapravo suprotan bruxelleskoj uredbi prema kojoj mora bit vidljivo da je dijete dobilo informacije o postupku i da mu je bilo omogućeno sudjelovati u njemu. roditelji postižu sporazum o roditeljskoj skrbi rješenje o odobravanju tog sporazuma ne mora sadržavati obrazloženje. To piše u članku 421., pa onda nije jasno kako će biti vidljivo tko je i na koji način omogućio djetetu da izrazi svoje mišljenje. radi se protivno uredbi EU, iako se u uvodnom dijelu u obrazloženju puno spominju razne konvencije itd. i zapravo se unaprijed onemogućava ovrha po njoj našim građanima koji se nalaze eventualno u inozemstvu. Ono što prilično zapravo je uznemirujuće je činjenica da u ovom zakonu postoji nešto što se navodi u obrazloženju članka 561. Naime, u tom obrazloženju Ministarstvo socijalne skrbi zamjera Ustavnom sudu što svojim rješenjem od 12. siječnja ove godine nije poništio Obiteljski zakon iz 2014. u cjelini ni njegovu odredbu kojom je Obiteljski zakon iz 2003. stavljen izvan snage. To je u najmanju ruku začuđujuće, jer Ustavni sud prema članku 126. Ustava i prema članku 53. odnosno 55. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu nema ovlast uopće poništavati, nego samo ukidati zakone. Razlika naravno je bitna, jer ukidanje djeluje od časa od časa donošenja takve odluke, a poništavanje djeluje unatrag od časa donošenja isprave kao da ona pravno nikad nije bila ni donesena. Prema tome, to već ukazuje na u najmanju ruku nepoznavanje materije ako ne i drugih ozbiljnijih problema koje ovaj zakon ima. Dakle, ni Ustavni sud, ni zakonodavac nisu ponovno ovlašteni stavljati izvan snage zakon koji je već jednom stavljen izvan snage, jer je to pravno nemoguće. Prema tome, prijedlog članka 561. ovog konačnog prijedloga kojim se opet ponovo ukida Obiteljski zakon je zapravo apsurdan. Ministarstvo socijalne politike zapravo ja bih rekao na neki način pokušava uvjeriti svojim napominjanjem da su pojedine odredbe Obiteljskog zakona iz 2014. godine pojedinim adresatima zakona u nekim dijelovima eventualno nedovoljno jasne, te u tom smislu postoji prostor da se manjim jezičnim i izričajnim doradama u predmetnom tekstu zakona otklone dvojbe i nejasnoće koje su se pojavile u njegovom tumačenju. To je To je iz teza odnosno nacrta stoji. Prema tome, čini se da ministarstvo misli irelevantnim ili nesposobnim sve one brojne osobe fizičke, pravne osobe koje su osporile Obiteljski zakon iz 2014. sve profesore katedri Obiteljskog prava u Rijeci, Zagrebu i Splitu koje su se složile sa tezama osporavatelja, sve savjetnike i suce Ustavnog suda koji su zaključili da je pravna sigurnost toliko ugrožena da je potrebno suspendirati Obiteljski zakon iz 2014. u cijelosti. Međutim, donošenjem sada i inzistiranjem na tome da se donese ipak ovaj Obiteljski zakon velim ponovo praktički identičan u svojim temeljenim odredbama, a sa nizom nekakvih minornih promjena i detalja i premještanja riječi itd. se želi zapravo omesti Ustavni sud da meritorno dovrši postupak ocjene ustavnosti Obiteljskog zakona iz 2014. i zapravo se želi obustaviti taj postupak zbog prestanka njegovog važenja, jer će eto postojati novi zakon. Postoji i cijeli niz formalnih primjedbi koje se mogu reći recimo donošenje novog Obiteljskog zakona nije bilo najavljeno u godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2015. koje je Vlada donijela 17. prosinca 2014. Postoji i cijeli niz argumentacija opet koje se navode u razlozima zbog kojih se zakon zakon donosi, a koje su u najmanju ruku zanimljive. Na stranici 171. se recimo poziva na izvješća pravobraniteljice za djecu od 2004. do 2012. godine, a mi znamo da je pravobraniteljica za djecu gospođa Mila Jelavić tada temeljem tih izvješća 2014. godine dala 83 prijedloga na novi Obiteljski zakon i primjedbi na nacrt tog zakona. Međutim, onda je novoizabrana pravobraniteljica za djecu koju je izabrala ova Vlada i ova većina, gospođa Ivana Milas-Klarić sve povukla, svih 83. I smiješno je pozivati se na zapravo izvješća za vrijeme prethodne pravobraniteljice koja je imala vrlo kritički stav prema tom zakonu i iznijela ga u 83 prijedloga za izmjenu. U Obiteljski zakon na sam dan izglasavanja 6. lipnja 2014. unesen amandman Kluba zastupnika HNS-a i SDP-a, dakle onih stranaka koji čine aktualnu koalicijsku Vladu o izjednačavanju izvanbračne zajednice sa brakom. izrijekom je uvedena mogućnost posvajanja djece, a da o tome nije prethodno provedena javna rasprava koja bi počivala na pravnim istraživanjima o potrebama građana o procjenama učinka izjednačavanja neformalnih izvanbračnih zajednica i braka. Sigurno da to nije sretno i sigurno da to nije dobro. I ovaj prijedlog naravno ne slijedi ni logiku onog ustavnog određenja braka pogotovo kad ga se poveže sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola i neki su u svojim primjedbama na ovaj zakon ukazivali da se time može izigrati volja naroda donesena na prvom državnom ustavotvornom referendumu koji je održan 1. prosinca 2013. godine. Dakle, da završim možda čak i prije vremena. Činjenica je da imamo tzv. novi prijedlog Obiteljskog zakona koji je u bitnim odrednicama istovjetan onome kojeg je Ustavni zakon u cijelosti suspendirao. Radi se o jednom velikom mjestimično nelogičnom, nedorečenom, kontradiktornom tekstu koji je krajnje nefunkcionalan, koji može dovesti do niza velikih problema. Posebno želim ukazati na to da je vacatio legis u ovom prijedlogu nedopustivo kratak, jer rok potreban za prilagodbu potpuno nove situacije a ovaj zakon budući da je praktički identičan onom prethodnom predstavlja uistinu u mnogim aspektima nešto novo u odnosu na onaj prethodni zakon iz 2004. godine. Nije za očekivati da će u ovoj osjetljivoj sferi obiteljskog zakonodavstva se moći svi oni koji bi to trebali prilagoditi tako kratkom roku. Kad pogledamo unazad obiteljske zakone koji su bili u bivšoj državi i u Hrvatskoj državi onda su uvijek imali veliki jedan rok koji je bio barem šest mjeseci, neki su imali osam mjeseci. Bilo bi dobro, mi ćemo dati u tom smislu i amandman, da zakon stupi na snagu 1. srpnja 2016. godine. Mi ćemo zapravo dati amandman da zakon ide u treće čitanje u kojem bi se on mogao doraditi u puno aspekata, od banalnih jer ima niz niz gramatičkih grešaka, niz nesretnih izričaja, miješanja pojmova itd., pa do onih suštinskih. A ako se naš prijedlog za treće čitanje ovog zakona ne prihvati, a mi to predlažemo u dobroj volji i dobroj vjeri da za ovako važan zakon kao što je Obiteljski zakon se postigne konsenzus, onda ćemo nažalost morati biti protiv ovog zakona. Hvala vam lijepa. Prelazimo na replike. Kolegica Gordana Sobol, izvolite. kada je ustvari i vama jasno da oko Obiteljskog zakona ustvari bih rekla da je iluzorno očekivati konsenzus svih u Hrvatskom saboru. Vi ste ovdje čitali, ponavljali neke stvari, imam dojam da ste čitali onako napisane stavove pojedinih pravnih stručnjaka koje smo mi evo prepoznavali, nećemo ih sada imenovati nema smisla, s tim da ste negdje na početku govorili o tome da je ustvari bilo samo potrebno poboljšati stari Zakon iz 2003. godine i da se sa time slažu i pravni stručnjaci i svi kojih se na bilo koji način dotiče Obiteljski zakon. To naprosto nije točno kolega Reiner, o tome smo raspravljali još kod prvog prvog i drugog čitanja ovog prošlog Obiteljskog zakona iz 2014. godine jer su na taj Zakon iz 2003. godine i ti isti pravni stručnjaci koji sad da su protiv ovog Obiteljskog zakona imali toliki broj primjedbi da su oni sami u svojim člancima, u svojim izjavama tih godina govorili o tome da bi bilo najbolje da se ide u izradu novog Obiteljskog zakona. Ovaj Obiteljski zakon smatram da ga treba donijeti. Ja mislim da mi ovdje u Saboru moramo biti odgovorni i mi bismo mogli čekati kolike godine valjda da Ustavni sud između ostalog procijeni i ocijeni ustavnost da li je ili nije jer oni taj postupak uopće nisu proveli. I mislim da zbog svih instituta koje ovaj Obiteljski zakon donosi, zbog uostalom i tragičnih događaja kojima smo bili svjedoci nedavno ukazuje da institute koje uvodi ovaj Obiteljski zakon i principe koje uvode je potrebno što prije uvesti. što prije uvesti. Zbog toga smatram dakle da ovaj Obiteljski zakon treba donijeti bilo konsenzusa u ovom Saboru ili ne bilo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa uvažena gospođo zastupnice ja znam da se nas dvoje nećemo oko toga složiti, ja uistinu mislim da ovakvi zakoni bi bili dobro da se donose konsenzusom. Jer oni koriste svima. Za 2 mjeseca vi više nećete biti većina, zakon će vjerojatno biti izglasovan i morat će raditi nova Vlada po tom zakonu. I doći će do problema u provođenju. Ja govorim o tome. To nisu takvi tipovi zakona, to su zakoni od općeg interesa. I na neki način izbjegavanje postizanja i minimalnog konsenzusa, a nije se pokušao postići i to vi dobro znate, nažalost nije se pokušao postići, nije bilo razgovora o tome sa onima koji drugačije razmišljaju, nije bilo volje da se saslušaju sugestije, neće zapravo rezultirati onim što sam ja uvjeren da svi mi želimo, a to je dobrobit djece, dobrobit obitelji. Prema tome, činjenica je da se moglo poslušati, da se moglo doraditi ovaj zakon barem izbjeći tipfelere da tako kažem, barem izbjeći nelogičnosti da se ne znam primjerice ne razlikuje što je to odobrenje, što je pristanak, što je suglasnost. Da se jednom koristi jedan pojam, drugi put drugi, odnosno treći. I to nije pitanje bogatstva hrvatskog jezika nego suprotno nepoznavanje sadržajima pojma na primjer. Dakle, ima cijeli niz problema koji su se mogli doraditi i koji su mogli rezultirati boljim zakonom. I zato mi plediramo za treće čitanje da se to učini pa da se ipak postigne barem donekle konsenzus. Tatjana Šimac-Bonačić, replika. da je se zakompliciralo, da ne znate zbog čega se mijenja Zakon iz 2003. godine, da je ovo nesretno rješenje, da je nepotrebno, da je nelogično, da je nefunkcionalan i niste izrekli opasan ali ste izrekli sve ono što se može reći da je opasan. Međutim, ja nisam pravnik ali znam zapravo koliko ranjena djeca trebaju pomoć i sigurna sam da ovaj zakon uvodi reda u to područje, u područje obitelji, obiteljskog prava i sudskih postupaka, isto tako da štiti one najugroženije, a to su djeca. I to rade sa svim ovim instrumentima koji su navedeni. Institutima, planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, obiteljskoj medijaciji, novim žurnim izdvajanjima koje smo i danas rekli koje je jako potrebno. Prema tome, to sve govori da se uvodi red i da se štite najugroženiji. Spomenuli ste Zakon iz 2003. godine, reći ću vam samo jedan podatak, do stupanja ovog Zakona iz 2014. godine mjesečno 150 parova se razvodilo bez sporazuma, a samo za ona 4 mjeseca odnosno 3 mjeseca samo je 10 parova podnijelo tužbu radi razvoda braka. I jutros je na odboru predstavnica pravobraniteljice znate što je rekla? Imali smo primjedbe, ona je spomenula broj 56 primjedbi, sve su usvojene. Molim vas što prije da taj zakon stupi na snagu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja bih volio da kad me se citira da me se točno citara. Onda ja sam na početku vrlo jasno rekao da je trebalo popraviti zakon stari a ne da je on dobar. Centar za posebno skrbništvo koji je bio spomenut je evo jedan dobar primjer onoga o čem sam ja postavio pitanje i gospođi ministrici, a to je jedna dodatna ustanova. Pokraj postojećih centara za socijalnu skrb to je jedan novi proračunski korisnik iako i zapravo djelatnici centra za socijalnu skrb kako oni ne bi bili u sukobu lojalnosti, odnosno sukobu interesa zastupajući osobe protiv kojih njihov poslodavac provodi ili predlaže postupak a oni zastupaju onda predloženika, kako će se oni tome recimo protiviti? Međutim, u članku 240.stavci 4., 5. i 6.u odnosu na posebnog skrbnika maloljetnoj osobi u članku 241.stavci 2. i 4.u odnosu na posebnog skrbnika za punoljetnu osobu je predviđen niz slučajeva u kojima posebni skrbnik neće biti zaposlenik centra za posebno skrbništvo. E sad, kako time zastupanje zapravo po posebnim skrbnicima zaposlenicima centra postaje fakultativno odnosno neobvezno, elektivno ako hoćete nema zapravo opće suvislog razloga da se ta institucija osniva, odnosno da se ona pretvori u još jednu agenciju, agenciju za pribavljanje poslova trećim osobama koji će se izvana zaposliti nekakvim outsourcingom. Dakle puno bi ekonomičnije bilo da se centri za socijalnu skrb ili općinski sudovi da imaju popis osoba koje su voljne, spremne obavljati obavljati poslove posebnog skrbnika i da ih imenuje u potrebnim slučajevima. To bi bilo jeftinije i sasvim sigurno efikasnije nego osnivanje jedne nove ustanove. Hvala. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani akademiče, kolega Reiner ja sad ne vidim problem u tome da mi pročitamo nešto što je rekla stručna

i skupljati mišljenja na terenu i promicati interese svih onih koje zastupamo. Stoga ću si ja ipak dati za pravo da iznesem dvije misli od stručnih radnika koji su godinama radili upravo upravo u centrima u njihovim timovima obiteljskima i u timovima za mirenje. Naime, mišljenje je da između ostalog ovi novi obiteljski propisi su usmjereni više na rješavanje pravnih posljedica razvoda braka, odnosno prestanka obiteljske zajednice, odustaje se od pokušaja da se obitelj ipak koliko toliko drži na okupu ako je to ikako moguće i pod ciljevima obaveznog savjetovanja prije razvoda braka nigdje se ne navodi mogućnost da će se to pokušati. U vrijeme ekonomske krize izuzetno je značajno da se obitelj drži na okupu i da se na neki način i partnerima, bračnim ili izvanbračnima pomogne u tim teškim obiteljskim situacijama. Naime, potiče se više, sve više sporazumni razvod braka što je dobro, ali moguće je mogućnost da, dobro je da nema konflikata koji su vrlo mučni i često su djeca razlog i najviše trpe u tome, ali da li postoji mogućnost da sudac u slučaju postojanja roditeljskog plana može provjeriti da li je taj roditeljski plan uvijek u interesu djeteta odnosno da li postoji mogućnost ako su se roditelji dogovorili da je to baš, i struka smatra da nije to možda samo linija manjeg otpora? Dakle postoji mogućnost i za međusobnu manipulaciju roditelja, dakle to su možda oni članci kojima smo mi govorili u smislu poboljšanja

s jedne strane pokušalo meni osporiti da elemente, naglašavam elemente koje su neki pravni stručnjaci iznijeli u raspravi iznesem ovdje? Naravno da mi oni nisu pisali to kao što premijer misli da mi netko piše govore a onda ne zna odgovoriti na ta pitanje, nego sam iznio stavove koji se temelje na stavovima nekih pravnih stručnjaka. Ali to se čini da se to ne smije raditi zato jer se ti pravni stručnjaci ne slažu sa onim što je zamislilo ministarstvo, što misli saborska većina. S druge pak strane zanimljivo je, maloprije je bila argumentacija što je rekla pravobraniteljica koja je rekla nešto sasvim suprotno, zato jer je pravobraniteljicu izabrala ova saborska većina, po volji ove Vlade. Pa onda je to opravdano njene primjedbe su opravdane a primjedbe pravnih stručnjaka koji misle suprotno onome što misli Vlada i većina nisu opravdana. Ja ponovno mislim da je dobro saslušati sva razmišljanja i pokušati naći najbolji način kako bi se uredio ovaj važan dio našeg zakonodavstva jer to ne radimo za sada, ne radimo niti za sljedeća dva mjeseca, a ne radimo ni za to da onda slijedeća saborska većina mora mijenjati pojedine stavke. I to ne bi bilo dobro, i to ne bi bilo dobro i tako donositi zakone nije dobro. Mi smo na to više puta ukazivali posebice kad se radi o tako važnim zakonima gdje je postizanje određenog konsenzusa uvijek dobro i potrebno a ne da se onda stalno moraju zakoni mijenjati, a ovaj će se zakon izvjesno morati promijeniti jer ne valja. Hvala lijepo. što su vam danas u tijeku dana mnogo toga ja bih rekla nekulturnog i nepristojnog rekli, danas ste u ovoj svojoj raspravi i dokazali da niti argumenti ponekad ne vrijede. Dakako da je Obiteljski zakon jedan od bi trebao biti jedan od prevažnih zakona u RH, ali uvaženi akademiče što su prioriteti ove Vlade? Ja sam upravo ministricu pitala što su joj prioriteti, nažalost njoj nisu prioriteti da se ekonomski ojača obitelj, da se poradi na demografskoj politici, njezin ma neću biti zločesta, ali taj hirovito inzistiranje ja ću donesti Obiteljski zakon pa kakav bio, imam ja svoje stručnjake i ne poštujem ničije drugo mišljenje. Nemojte misliti svi mi koji smo bili u situaciji da se razvedemo i svi mi koji imamo djecu jako dobro znamo što to znači svakako bi željeli i svi oni ljudi danas koji su nažalost u takvim situacijama žele dobar zakon, dobar, dobar, a ne debelu jednu knjigu u kojoj se ne može snaći više niti socijalni radnik niti pravnik niti nitko, nitko se ne može snaći o čemu se tu zapravo radi. A profesore ono što vi upozoravate da treba saslušati jedno i drugo mišljenje jest to upravo vaše iskustvo liječnika, profesora jest to konzilijarno dogovor. Pa kako bi to bilo da vi dođete svom pacijentu i kažete ja ću učiniti to, ovaj drugi liječnik kaže ne i kažeš moje je mišljenje najvažnije? A ovo je Hrvatska država i boljitak obitelji, boljitak obitelji djece i sve i mislim da bi zaista bilo pošteno umjesto dijeljenja darova da se ovaj zakon pošalje u treće čitanje kao što ste rekli ili naprosto da se puti kao što će i niz ovih zakona koji su sada u raspravi umrijeti prirodnom smrću jer se neće moći raspraviti da dozvolite da nova vlada sa svim novim relevantnim stručnjacima i vašim i našim donese jedan pravi pametan zakon. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice. Pa uvažena gospođo zastupnice Sumrak, ja sam se uvijek zalagao za konsenzus i nikada nisam mislio da bilo tko ima monopol na neku stvar jer to nije dobro. Zato sam i predložio da se ide u treće čitanje ovog zakona, bez obzira što mislim da on nije dobar, ali upravo zato da se pokuša postići suglasje oko barem nekih stvari. U najmanju ruku bi bilo dobro, a na kraju i slijedom članka 174.stavka 6. Poslovnika Hrvatskog sabora koji kaže da predlagatelji zakona su dužni dostaviti prijedlog teksta jezično pregledan odnosno ispravljen. Ovaj tekst sam on vrvi jezičnim gramatičkim pravopisnim netočnostima i makar i makar to se moglo ispraviti, a nije. Zašto, ne znam. Ali jedan meritum na koji ste vi recimo ukazali, članak 117.stavak 1.roditeljska skrb prestaje vezano uz posvojenje djeteta. Dakle ta odredba znači da roditelju prestaje skrb i kada njegovo dijete posvoji njegov novi bračni drug tj. kada očuh postane djetetu poočim odnosno kada mu maćeha postane pomajka. Međutim, zakonodavac je odbacio sve te pojmove i ozakonjuje razlike među njima nego i za takav slučaj posvojenja pripisuje da roditelju prestaje roditeljska skrb. Zašto to? Evo banalna jedna stvar možda i ne banalna, a možda i banalna. Ali može se ispraviti sa malo dobre volje. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Kolega Reiner kažete da će neka nova vlada morati mijenjati Obiteljski zakon. Ja vas molim da se vi ne brinete oko toga iz dva razloga. Prvo, taj zakon neće trebati mijenjati jer je dobar, a drugo, vi ćete i onako biti u opoziciji, tako da ne brinite se oko toga. Drugo kada kažete da je taj zakon prevelik i tko će se naći od sudaca u tako ogromnom zakonu, pa vi i ja smo završili medicinu, morali smo savladati jedan vrlo težak predmet sjetite se anatomija. Ima sigurno preko tisuću stranica, pa očigledno ste to savladali jako dobro i jako ste se dobro snalazili u anatomiji. Ne znam zašto se brinete za suce i toliko ih podcjenjujete. Na kraju vaša interna medicina nije ništa manja Spomenuli ste Ustavni sud koji je Obiteljski zakon iz 2014.godine stavio van snage, time je učinio svojevrstan presedan koji vas očigledno veseli, mene ne jer se pitam što je sa svima onima koji su se razveli i što je s posvojenom djecom. Pitam se da li bi tragedija koja se dogodila sa djetetom koje nije bilo podvrgnuto kemoterapiji poprimila tako tragične razmjere da je Obiteljski zakon koji je suspendiran iz 2014.godine bio na snazi. snazi. Imate svo pravo ovoga svijeta da vam ovaj zakon nije dobar, imate pravo biti u zabludi, a ja sam sigurna da će vrijeme pokazati koliko ste bili u krivu. Željela sam vas pitati da li znate da su stručnjaci iz SAD-a, Italije i Švedske govorili o novoj proceduri razvoda braka u Hrvatskoj, da li znate da su kao primjer za kvalitetan postupak razvoda naveli upravo rješenje obaveznog savjetovanja roditelja prije razvoda? Ali što oni znaju. Kao što sam već jednom prilikom rekla netkome novi prijedlog zakona smeta, smeta jednoj maloj i bučnoj vrlo moćnoj skupini međutim na svu sreću neće spriječiti da novi prijedlog zakona na koncu bude i usvojen i da se dogodi ono što ste vi trebali napraviti u dva mandata, a niste. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku potpredsjednik Željko Reiner. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena gospođo zastupnice, ajmo redom, prvo vi govorite upravo sukladno onom što sam ja rekao, ni vi niste učili tako kratko anatomiju, a niti ja jel se slažete s tim? Prema tome, upravo o tome sam govorio i zato sam i predlagao i predložiti ćemo amandmanom između ostaloga da se ovaj zakon stupi na snagu 1.7. upravo zato da se omogući podrobnije upoznavanje sudaca time. Nitko niti je naučio anatomiju za takvo kratko vrijeme a niti će suci savladati ovu opsežnu materiju zakona koji ne postoji. Zakon će postojati kada se objavi u Narodnim novinama. Dakle to je jedna stvar. Druga stvar, naravno mene ne veseli i nikoga ne može veseliti da ni jedan zakon Ustavni sud suspendira. To nije dobro, to nije dobro i to uvijek treba izbjeći. Ali da bi se to izbjeglo, vraćam se na ono valja pokušati barem kod ovakvih stvari postići neki konsenzus, postići suglasje oko toga, postići to da se poslušaju oni glasovi koji ukazuju na propuste da ih ne bi morao onda ustavni sud vraćati natrag i ispravljati i tražiti ispravke. Nikoga ne veseli pravna nestabilnost, nikog ne veseli ni ono što se tu događa u ovom Saboru da se zakoni mijenjaju kao papirnati rupčići, da se isti zakon mijenjao po 4, 5 puta u godinu dana, to ne može veseliti nikoga niti oporbu ali ja sam siguran da niti poziciju to ne veseli ali morali ste dizati svaki put ruke za to. A što se tiče tragedije koja se dogodila i vi i ja znamo da to ovaj zakon uopće neće riješiti onog djeteta i da to blage veze sa time nema. Hvala lijepa. Marija (SDP)** Poštovani kolega Reiner. Netočni ste, nekoliko bi, mislim više stvari rekla, dozvolite mi da ih nekoliko od njih repliciram. Ustavni sud svojom odlukom, odnosno svojim rješenjem nije ukinuo Obiteljski zakon iz 2014. godine, on je donio rješenje kojim pokreće postupak ocjene suglasnosti sa Ustavom, rezultat te suglasnosti ne znamo, on može utvrditi da je zakon zakon iz 2014. suglasan sa Ustavom isto kao što može utvrditi da nije. Dakle odluke o Obiteljskom zakonu iz 2014. Ustavni sud nije donio. Također ste izrazili svoje nezadovoljstvo sa činjenicom da o institutima koji su uvedeni za izvanbračnu zajednicu nije provedena javna rasprava i da je suprotna referendumu o braku. Ja ću vas podsjetiti ili upoznati ako ne znate, o ovom zakonu uključivo sa ovim prijedlozima koji su i sada u konačnom tekstu za izvanbračnu zajednicu i provedena je javna rasprava u trajanju od 9. travnja do 12. svibnja ove godine, dakle nešto više od od mjesec dana a u svojem priopćenju od 14.11.2013. godine Ustavni sud je utvrdio kada je govorio o onom referendumu o braku da eventualno dopuna Ustava odredbom prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imati nikakvog utjecaja. Ponavljam ne smije imati nikakvog utjecaja na daljnji razvoj zakonskih okvira, instituta, izvanbračne i istospolne zajednice u skladu sa ustavnim zahtjevom itd., itd…. Nadalje ste rekli da ovaj zakon nije bio u planu normativnih aktivnosti za 2015. godinu. Obzirom da se plan normativnih aktivnosti za svaku godinu donosi u u 11. mjesecu prethodne godine a da je odluka, odnosno ono rješenje Ustavnog suda iz siječnja, jasno je da to i nije mogao niti biti. I na kraju veći dio svoje rasprave ste posvetili argumentaciji da je ovaj zakon jednak onom iz 2014. a onda s druge strane se žalite da ima kratak vacatio legis i da ljudi ga neće stići upoznati. Pa znaju ga već više od 2 godine i po njemu su ljudi već i radili. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Vi ste gospođo, uvažena gospođo zastupnice vrlo vješto zapravo izokrenuli neke stvari. Dakle prvo nedvojbeno je što je Ustavni sud učinio. Da Ustavni sud to nije učinio ne bismo mi uopće o tome raspravljali o ovom zakonu i to znate i vi kao i ja, prema tome možemo naravno o tome govoriti kako god hoćemo. Isto je tako nedvojbeno da je ono što sam ja rekao točno, da je na sam dan izglasavanja 6 lipnja 2014. godine u Obiteljski zakon unesen amandman Kluba zastupnika HNS-a i SDP-a o izjednačavanju izvanbračne zajednice sa brakom bez ikakve rasprave šire, bez konzultacije sa širom javnošću itd.. I to je točno i to ne možete osporiti. Nije to bilo u tekstu zakona ranije. Nije se o tome raspravljalo i ranije, nije to bilo na javnoj raspravi niti su se o tome stručnjaci izjasnili sa ove ili sa one strane. Uopće. Prema tome to ste vi, snagom većine, većine ruku na toj sjednici ubacili u zakon i to sam ja samo rekao. Prema tome ja sam to rekao i to stoji i nisam krivo rekao i s time se morate i vi složiti bez obzira, opet kažem, kakvu argumentaciju upotrijebili, ali to je činjenica. Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika ORAH-a kolegica Mirela Holy. Izvolite. vam poštovana potpredsjednice, poštovana zamjenice ministrice, poštovane kolegice i kolege. Na samom početku rasprave o Konačnom prijedlogu Obiteljskog zakona želim reći da klub ORAH-a neće podržati ovaj prijedlog zakona. Radi se o izuzetno važnoj materiji koja treba osigurati što je moguće bolju pravnu zaštitu pitanja vezanih uz obiteljski život. No ovaj zakon je kompliciran, prenormiran, otežava pravne procese vezane uz prekid bračne zajednice. Nije dobro ni to da je stručna zajednica vrlo skeptična prema ovom prijedlogu te da je predviđeno da će ovaj zakon stupiti na snagu u studenom, točnije na samom početku studenog ove godine što je vrlo kratko vrijeme za kvalitetnu implementaciju ovako složenog zakona. Nije dobro niti ignorirati iskustva odvjetnika i odvjetnica koji u praksi provode Obiteljski zakon, rade po njemu i sigurno se njihova znanja i iskustva mogu kvalitetno iskoristiti u cilju izrade zakona koji će biti održiv i realan. Naime, u pripremi ove rasprave komunicirala sam sa kolegicama koje se bave obiteljskim pravom, odvjetnice su i provode ovaj zakon u praksi. I ja vas moram informirati da su odvjetnici i odvjetnice koji provode ovaj zakon ogorčeni na ovaj prijedlog zakona i smatraju da će izazvati izrazito velike probleme prilikom implementacije. Smatram da nije dobro što Vlada ovim prijedlogom de facto i priznaje nemoć države pred institucijama koje su dužne provoditi zakone koje donosi ovaj Sabor. Tu prvenstveno mislim na pravosuđe. Uostalom, jedan od razloga kojim Vlada opravdava donošenje novog Obiteljskog zakona to je bilo i vezano uz zakon iz 2014. godine, jesu odluke Europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu ali to je potpuno pogrešan argument jer se kritike Europskog suda ne odnose na sadržaj prethodnog Obiteljskog zakona već na njegovu provedbu, a posebice na sporost i neučinkovitost hrvatskih sudova. Hoće li novi Obiteljski zakon rezultirati time da će naše institucije koje su dužne provoditi ovaj zakon, a to su posebice sudovi, učiniti kvalitetnim instrumentom, efikasnim servisom svih građana i građanki Republike Hrvatske? Nažalost neće. To ne može učiniti niti ovaj zakon ni drugi sektorski zakoni koji predviđaju različite reforme. To može samo temeljita kvalitativna reforma javne uprave i reforma pravosuđa. Sve drugo je samo nažalost krpanje rupa. Samo reformom javne uprave i pravosuđa možemo doći do situacije u kojoj će ove institucije postati doista pravi servis građana i građanki Hrvatske. Kako? Tako što ćemo valorizirati rad ljudi koji rade u institucijama odnosno u tijelima javne vlasti, u sudovima, da ih valoriziramo na temelju vrlo mjerljivih njihovih rezultata i tu ne treba izmišljati toplu vodu. Sve su to već učinile mnoge uspješne demokratske razvijene države u Europi i u svijetu pa valjda i mi to možemo. No osnovni preduvjet za to jest postojanje stvarne političke volje da se zagrize u ovaj vrlo gorak ili kiseli limun. Kiseli zato što u sustavu ima nažalost jako puno neradnika koji su bliski vladajućim političkim elitama pa ih je bolje ne dirati jer budimo potpuno iskreni, ima cijeli niz situacija u kojima se točno zna imenom i prezimenom tko je prouzročio povrede, a nikad nitko osobno nije za to odgovarao. I sve dok ne uspostavimo sustav osobne odgovornosti svaki propis koji donesemo jednostavno neće biti dovoljan i ostat će mrtvo slovo na papiru. Ja ću se također nadovezati na ono o čemu je govorio potpredsjednik Reiner, a to su odredbe vezane za centre za socijalnu skrb i ideja da se centrima za socijalnu skrb dodijele postupci podjele bračne imovine između bračnih drugova, ali i cijeli niz drugih poslova je vrlo diskutabilna pa ja bih rekla i suprotna Ustavu Republike Hrvatske kao i mnogim drugim zakonima, ali i demokratskim načelima u civiliziranom društvu. Naime, država je dužna omogućiti i osigurati jednakost svih pred zakonom i pravo na pristup sudu pa se u tu svrhu siromašnijem stanovništvu koji ne mogu platiti stručnu pomoć osigurava besplatna odvjetnička pravna pomoć o kojoj postoji zakon i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi. Nije dobro donijeti zakon kojim se daje neovlaštenim i nestručnim osobama koje … snose odgovornost za greške i propuste uloga koju oni ne bi smjeli imati jer je takva uloga ustvari dana drugoj profesiji. Kao banalan primjer, o tome sam govorila i prilikom rasprave o zakonu u 2014. godini, Hrvatska bi mogla odrediti da nam aute više neće popravljati automehaničari već bi to trebali raditi službenici unutar nekog novo formiranog odjela u nekom ministarstvu i to besplatno. Spomenut ću i sedmi dio zakona koji određuje obavezno savjetovanje i obiteljsku medijaciju. To je regulirano i sa nekim drugim odredbama ovog zakona i to će prema mišljenju odvjetnika koji se bave obiteljskim pravom izazvati gotovo nepremostive … nemogućnost ustvari realizacije ovog zakona. Naime, kad imate rastavu braka ili razvod braka onda imate dvoje ljudi koji jednostavno više ne mogu komunicirati i više jednostavno nisu u najvećem broju slučajeva u dobrim odnosima. Prisiljavati takve ljude na izradu nekakvih planova i na medijaciju je ja bih rekla i suprotno zdravom razumu. Činjenica jest da je od obiteljskog zakona iz 2003. godine koji je znači od kojeg je proteklo više od 12 godina, dakle se situacija u društvu prilično promijenila i zbog toga je bilo naravno potrebno ići u korekcije materije koja uređuje ovu društvenu problematiku. Stoga smatram da jesu stečeni uvjeti za promjenama, za unapređenjima i za novinama jer se ponajviše u proteklih 12 godina na području obiteljskih odnosa u velikoj mjeri povećao broj razvoda, znatno se povećao i broj izvanbračnih zajednica. Bračni parovi u daleko kasnijim godinama sklapaju brakove tako da jako veliki broj ustvari bračnih partnera u brak ulaze sa svojom imovinom. Jako puno imovine je stečeno na temelju kredita, jedan bračni drug je nositelj kredita, drugi je sudužnik i nažalost povećalo se i obiteljsko nasilje nad djecom i ženama. No u odnosu na sve te nove pojave u društvu koje traže novu regulaciju, ovaj Obiteljski zakon je prilično staromodan i nema nikakvih novina. Zbog toga se ja ne slažem sa klubom HDZ-a koji je optuživao ustvari da je ovaj zakon možda preliberalan ili premoderan u nekim stvarima, ja mislim da je upravo suprotno, da ovaj zakon nije dovoljno liberalan i da nije dovoljno moderan. U odnosu na razvod braka tu bi htjela naglasiti kao razlog za razvod ostaju iste odredbe kao u starom zakonu. U dosadašnjoj praksi sud nije utvrđivao činjenice na temelju kojih bi razveo brak već se bez obzira na razloge donosila presuda zbog koje se brak razvodi. Takav stav je proizlazio iz liberalnog tumačenja zakona i općenito stanja u društvu, da se država neće petljati u odluke dvoje punoljetnih ljudi koji se žele razvesti i što smatramo ispravnim. Međutim, svi moramo biti svjesni i nekih novih društvenih vjetrova. Ne smijemo zanemariti i činjenicu da imamo danas pojave poput udruge "U ime obitelji", da je iza nas jedan referendum koji je duboko zadirao u stvari u prava određenih skupina a takve pojave unose i nameću konzervativna i desničarska shvaćanja braka, uloge žene, djece, vjere i slično, pa bi se u budućnosti na žalost moglo dogoditi da konzervativni sudac odbije zahtjev za razvod braka jer bračni drug nije dokazao u postupku teško i trajno poremećene odnose ili neki drugi razlog vezan iz ovih odredbi temeljem kojih se može razvesti brak. Takvu odluku bi viši sud morao prihvatiti jer proizlazi na kraju krajeva iz zakonskog teksta, a na nama je samo da promislimo kakav učinak bi to imalo na civilno društvo i na sekularnu državu, a ja se nadam da svi mi želimo živjeti u sekularnoj državi. Stoga u 21. stoljeću razvod braka se ne smije uvjetovati ničim, a pogotovo nepristankom obje strane ili uvjetom da ti mora biti nesnošljivo da je to uvjet da se tek tada obratiš sudu. Mi ne živimo u vjerskoj državi, te je uloga braka u sekularnoj državi drugačija od uloge braka u katoličkoj crkvi. Što se tiče broja izvanbračnih zajednica i regulacija u stvari izvanbračnih zajednica moramo imati na umu da su one u proteklih desetak godina postale vrlo česta i svakodnevna pojava, ali da ova pojava nije adekvatno uređena Obiteljskim zakonom i zbog toga moram upozoriti da su više-manje ostali nepromijenjeni članci kao u starom zakonu. Prema ovom zakonu izvanbračna zajednica jest izjednačena sa bračnom, ali neka osoba može živjeti sa dvije različite osobe duže od tri godine ili imati zajedničko dijete, te se mogu u praksi stvoriti dvije izvanbračne zajednice. Dakle, više nije dovoljno reći neudana žena, već neudane žene i žena koja nije zasnovala izvanbračnu zajednicu i neoženjen muškarac. Također postoji kazneno djelo ako se sklopi više brakova, ali ne i ukoliko zasnuje više izvanbračnih obitelji. Na žalost ni novim zakonom se nije jasno i nedvojbeno utvrdio trenutak nastanka izvanbračne zajednice, pa ta činjenica u sudskim sporovima i drugim postupcima često predstavlja spor sam za sebe i mora se prvotno utvrđivati od strane suca. Dakle, time dolazi do pravne nesigurnosti i mogućnosti zloupotrebe prava. Jednostavno rješenje bi bilo da se početak izvanbračne zajednice određuje datumom nekog zajedničkog ili sporazumnog čina među partnerima. Na primjer to bi bilo zajedničko predavanje porezne prijave, prijava zajedničkog prebivališta ili zajednička registracija u nekom upravnom tijelu kao i trenutak prestanka što bi recimo bila pismena izjava o prestanku. Naravno zakonom se treba omogućiti dokazivanje suprotno od onoga što se prema gore navedenom presumira, ali bi se time ukinula obaveza suda u 90% slučajeva da na narednih 10 ročišta saslušavanjem rodbine i svjedoka utvrđuje kada je i da li je uopće nastala izvanbračna zajednica, te kada je ona prestala. U svezi odredbi koje se tiču imovine ovaj zakon je promašen u cijelom nizu rješenja, jer je veliki broj članaka suprotan Ustavu koji jamči pravo vlasništva, te odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Današnje generacije sklapaju brakove u kasnijoj životnoj dobi, te u trenutku sklapanja jako često imaju već svoju imovinu. Stoga se upiti za bračni ugovor javljaju sve češće, jer isti ako već postoji u starom zakonu nije zaživio u praksi. Dijeliti pravdu tko će živjeti u obiteljskom domu također nije u skladu sa Ustavom i stvara mogućnost zloupotrebe prava od strane roditelja. Država mora osigurati brzo i efikasno rješavanje bračnih odnosa i prava i obveza koji iz njih proizlaze, a imovinske prilike trebaju ostati odvojeni postupci kako je to bilo i do sada. Naravno u slučaju ugroze djetetovih osnovnih prava država smije intervenirati u vlasništvo privremeno, ali na točno utvrđeno kratko vrijeme. Htjela bih izreći i nekoliko pohvala. Naime, pohvalila bih članak 185. kojim se daje mogućnost posvajanja djece i od strane izvanbračnih parova, smatram da je to u redu. Pohvalila bih i predlagatelja što je bolje regulirao neke odredbe vezane uz obiteljsko nasilje, odnosno što je prihvatio odrežene prijedloge Autonomne ženske kuće. Ali bih također htjela upozoriti da sam ja vezano uz prvo čitanje Obiteljskog zakona podnijela pisanu raspravu i da na strani 311. gdje se govori o tome koji prijedlozi nisu prihvaćeni između dva čitanja. Nije uopće razmatrano pitanje koje sam u stvari podnijela u toj svojoj pisanoj raspravi. Na samom kraju ja ću ponoviti da klub ORAH-a neće podržati ovaj zakon, jer ovaj zakon na žalost ne odgovara na stvarne potrebe društva, komplicira procedure koje će na žalost još više otežati sudsku praksu. U mnogim odredbama ovaj zakon nije moderan i liberalan i zbog toga mi nećemo i ne možemo podržati donošenje ovog Obiteljskog zakona. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovana kolegice Holy kažete da su odvjetnice a koje se s obzirom na svoj poziv bave primjenom ovog zakona da su ogorčene. Koje odvjetnice? Ja znam moje kolegice odvjetnice koje su oduševljene ovim prijedlogom zakona, jednako tako onim koji je suspendiran jer su u tome vidjele da mogu pomoći prije svega ženama, a najviše samoj djeci. To vam mogu reći ne samo kao žena koja se bavi već dugo politikom, nego kao odvjetnica koja se ovakvim poslovima bavila 20 godina i u čijem je prisustvu muž ubio ženu na sudskom hodniku. Ali ću vam reći i još ovo. Tko se to protivi medijaciji? Kažete da je van svake pameti da roditelji koji su zaratili da se mire. Zar vi podržavate strasti i da pravo podržava gotovo da ozakonjuje, umjesto da to sprječava. Roditelji koji imaju djecu, i to je poanta ovog zakona, ostavite strasti sa strane. Vi imate obveze prema djeci. Djeca nisu vlasništvo roditelja, roditelji prije svega imaju dužnosti, a tek onda prava naspram djece. I to je ono što je poanta ovog zakona da zabranjuje, otklanja, onemogućava loptanje djecom. A oni koji su ogorčeni, odvjetnici, ovim zakonom to je zato što im se suzbija najmanje jedna pravna radnja. Oni bi najprije tužbu pa da se mire ili ne znam koliko. Njihova je zadaća ako se prihvate ovog posla da takve prije svega smire strasti i da gledaju prvenstveno interes djece, djeteta svog klijenta, bilo da se radi o muškarcu ili o ženi ili drugom istospolnom partneru. Mirela Holy, odgovor na repliku. postavljam pitanje zašto mi koji sjedimo u ovom Saboru ne možemo suzbiti i smiriti strasti i ostvariti dijalog i komunikaciju sa onim drugim političkim grupacijama kada govorimo o javnom interesu? Jako je lijepo govoriti u idealnim okvirima, međutim stvarni život je nešto potpuno drugo. I vi vrlo dobro znate da kada se radi o takvoj situaciji koja dovodi do razvoda braka da je jako teško očekivati da će te dvije osobe sjesti mirno i smireno za stol i dogovarati zajednički neke planove. A kada govorimo o tome koji su to odvjetnici mene informirali pa ja ću vam otvoreno reći to su bile kolegice i kolege odvjetnici iz naše stranke koji se bave primjenom ovog Obiteljskog prava. A da se ne priča o tome da zbog toga što sam podržala u prvom čitanju prijedlog zakona, a podržala sam ga zato što smatram da nije dobro da nemamo ustvari na snazi zakon koji će regulirati ovu problematiku, dobila sam pa ja ću slobodno reći oko 50-ak različitih mailova od odvjetnika i pravnika iz cijele Hrvatske koji su bili ogorčeni sa time što sam podržala u prvom čitanju ovaj prijedlog zakona. U ime predlagateljice zamjenica ministrice Maja Sporiš. Imate 5 minuta za govornicom. Hvala lijepo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Ma evo ću samo vrlo kratko, vidim da se dosta živa polemika razvija oko odvjetnika, odvjetničkih kuća, angažmana odvjetničkih kuća i odvjetnika. Mi smo napravili u tih nekoliko mjeseci otkad je zaživio, znači od 1. rujna do kraja 2014. godine, računicu o funkcioniranju, financijskom funkcioniranju ovih centara za posebno skrbništvo i konstatirali smo da za poslove za koje su angažirani posebni skrbnici koji su na plaći u Centru za posebno skrbništvo u odnosu na angažman odvjetničkih kuća na mjesečnoj razini koštaju 4 puta manje. manje. Evo ja neću, doista ne mogu komentirati zbog čega ste dobivali jer to doista ne znam, toliki broj mailova, ali mislim da to ide u prilog ovoj raspravi. Može ići još evo kao i taj podatak dodatno. Troškovi znači centara za socijalnu skrb za angažman odvjetnika i odvjetničkih kuća

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege, poštovana gospođo zamjenice. Svoje izlaganje počet ću istim citatom s kojim sam započeo svoje izlaganje u prvom čitanju: "Dužan sam naglasiti da je gospođa potpredsjednica promišljeno postupila kada je izjavila da će Vlada u saborsku proceduru uputiti novi tekst Obiteljskog zakona u koji će ugraditi nova ili izmijenjena rješenja polazeći od prigovora predlagatelja a ovaj suspendirani tekst staviti izvan snage. To bi bilo mudro.". Iako su uvažene kolege iz opozicije to pokušali negirati i ovaj zakon predstaviti kao izravni atak na ustavni poredak RH ove riječi pripadaju predsjednici Ustavnog suda RH koja ih je izjavila 23. siječnja 2015. godine u svojem intervjuu "Večernjem listu". Dakle, i predsjednica Ustavnog suda smatra da je ovo što je učinila Vlada Republike Hrvatske a što ćemo mi kao saborski zastupnici učiniti već u petak, dakle usvojiti novi Obiteljski zakon koji će popraviti ono što je u postupku uočeno da je to razuman i ispravan put. Od 23. siječnja 2015. godine i ovih riječi predsjednice Ustavnog suda do danas proteklo je 8 mjeseci. U tih 8 mjeseci zakon se pripremao, javno se raspravio, rasprava je trajala 33 dana. Raspravljali smo o svim aspektima toga zakona. Nakon toga proveli smo prvo čitanje, između prvog i drugog čitanja Vlada je prihvatila određene korekcije i danas napokon imamo konačni prijedlog Obiteljskog zakona. Međutim, i tijekom rasprave po odborima mogla se čuti teza da je ovaj zakon i nadalje dvojben s ustavnog stanovišta. Međutim, to nije točno. Prijedlog zakona koji je pred nama slijedi upravo onu ideju predsjednice Ustavnog suda. Ovdje se ne radi Ovdje se ne radi o potpuno novom zakonu, ovdje se radi o zakonu koji korigira uočene nedostatke, koji korigira ne samo one nedostatke na koje je ukazao Ustavni sud a to je nekoliko nedostataka jer je Ustavni sud u svojoj odluci od 770 ili koliko već paragrafa tek u 10-ak ili 15-ak njih iznosio svoje primjedbe dok je u ostalim paragrafima odluke samo citirao stavove predlagatelja kako i stavove ministarstva zbog čega ono što predlagatelji ocjene ustavnosti iznose nije točno. Međutim, i u prvom čitanju sam o tome govorio pa ću ponoviti i sada. Neke od primjedbi koje su bile istaknute na Obiteljski zakon iz 2014.doista su stajale i drugo mi je što je ministarstvo odnosno Vlada RH kao predlagatelj ovoga akta to imala u vidu i korigiralo ih. Istaknut ću tek nekoliko od njih. Primjedba koja se odnosi na pitanje utvrđivanja majčinstva, odnosno osporavanje majčinstva u sudskom postupku, pitanje punoljetnosti djeteta, mislim da je dobro da su oni korigirani i da su uvršteni u ovaj prijedlog. Ali upravo time je predlagatelj pokazao da je vodio računa o čemu je Ustavni sud govorio. Osobno mi se čini da ima nekakvih stotinjak izmjena u odnosu na zakon iz 2014.koje su sve išle ka korigiranju, kako korigiranju onoga što je bilo iznijeto u postupku pred Ustavnim sudom. Što ovaj zakon u osnovi kada zanemarimo taj problem suspenzije, šta ovaj zakon donosi? On na novi moderan i sustavan način uređuje razvod braka. To je činjenica. Mi možemo govoriti o tome da ne dostaje nekakva odredba koja bi glasila da je dovoljno da jedan bračni drug dođe i kaže želim razvod i da to bude razlog za razvod braka. Ali gospodo što je teško i trajno poremećeni odnos u braku do li činjenica da jedan od bračnih drugova dođe i kaže da u takvoj bračnoj zajednici ne može živjeti? Hrvatska pravna teorija i praksa od 80.tih na ovamo to smatraju dovoljnim razlogom za razvod braka. Upravo na temelju ovakve odredbe kakva se nalazi u ovom prijedlogu zakona. I kada nešto u praksi i u teoriji funkcionira i biva prihvaćeno onda to ne treba mijenjati. Nadalje, od onih stvari koje su u zakonu izmijenjene, odnosno novine osobito važnom smatram činjenicu da su u potpunosti izjednačena izvanbračna i bračna zajednica u pogledu ne samo materijalnih, ne samo imovinskih nego i svih ostalih prava. Zakonom se nadalje na moderniji način uređuje utvrđivanje i osporavanje očinstva i materinstva, a ono što mi je drago i što predstavlja jednu razliku u odnosu na zakon iz 2014.godine na koju nitko nije uputio primjedbu u postupku osporavanja ustavnosti ustavnosti toga zakona, u ovom zakonu imamo odredbu koja je u potpunosti usklađena sa duhom 21.stoljeća i vremenom u kojem živimo a to je da presumpcija materinstva više nije neoboriva već oboriva. Kotač povijesti ne možemo okrenuti unazad a svi koji su se ikad susreli sa pitanjem presumpcije materinstva znaju da u životu postoje situacije kada ona mora biti oboriva i kada se mora omogućiti i roditeljima i djeci da dokazuju suprotno. Nadalje, zakonom se u potpunosti poštuju osobe poglavito njihov integritet kojima je dosada bila u potpunosti oduzeta poslovna sposobnost, a danas to više neće moći biti činjeno na taj način da se u potpunosti oduzme, već ćemo morati definirati u kojem djelu se pojedinoj osobi oduzima poslovna sposobnost. Izmijenjene su odnosno usmjerene su određene odredbe o dodatnoj zaštiti djeteta. Ministrica je već o tome govorila. Da, da je ovaj zakon bio na snazi neke tragedije koje su se dogodile ne bi se dogodile. Osobno držim da su uvažene kolege iz pravosuđa mogle postupati na savjesniji način i u okviru postojećeg zakona, međutim to nisu činile. Ovaj zakon daje izričitu i jasnu uputu na koji način moraju postupati. U odnosu na prvo čitanje zakon je doživio određene manje korekcije koje ipak treba pozdraviti. Primjerice, prihvaćen je prijedlog kolegice Sobol koji se odnosi na priznanje očinstva nakon smrti djeteta, nadalje brisana je odredba kojom je bilo propisano da dijete koje je navršilo 14 godina može samostalno odlučiti o izboru ili promjeni vjerske pripadnosti, prihvaćeni su prijedlozi autonomne ženske kuće pa je tako izrijekom propisano da je u partnerskim odnosima zabranjena i diskriminacija prema spolu i nasilje prema partneru itd. Nekoliko manjih korekcija ali smatram i mi u klubu SDP-a također smatramo da su sve dobro došle i da ih treba pozdraviti. E sada, prije nego što završim ovo izlaganje pozabavit ću se dvjema tehničkim stvarima. Prva je, odnosno prve su prijelazne i završne odredbe ovoga zakona. Ovo je rekao bih iznimna situacija. Imali smo dva zakona koji su bili na snazi, koji su proizvodili pravne učinke, imali smo situaciju da je po prvi puta Ustavni sud intervenirao u primjenu zakona a da nije svojom odlukom uredio na koji način će se prijelazno razdoblje do usvajanja novog zakona regulirati. I to je morao učiniti zakonodavac. U tom kontekstu, prijedlog prijelaznih i završnih odredbi koji regulira točan način postupanja u pojedinim predmetima u odnosu na trenutak kada je to započeto, regulira pitanje opstanka odnosno pravnog kontinuiteta institucija koje su osnovane sukladno zakonu iz 2014.godine treba ne samo podržati već pohvaliti kako jedan rijetko dobar primjer uređivanja prijelaznih i završnih odredbi na koje bi se trebali ugledati i drugi predlagatelji zakona. Što se tiče broja članaka, kolegica Romana Jerković je na zanimljiv način govorila uvaženom kolegi Reineru kojeg sada nema o tome kako su učili anatomiju i internu medicinu, a ja ću govoriti o tome kako smo učili pravo na Pravnom fakultetu. Rimsko pravo je jedan od lakših ispita, govorimo o vrlo konkretnim i složenim ispitima. Primjerice jedan od njih je pomorsko pravo. Pomorski zakonik donijet je 2008.godine ima tisuću i nešto članaka, nisam čuo od gospodina Reinera da tada prigovara tome zakonu. 1993.godine donijet je Zakon o trgovačkim društvima 660, 670 članaka, nisam čuo kolege iz HDZ-a koji su tada bile na vlasti da smatraju da bi Zakon o trgovačkim društvima trebao imati manje članaka jer je gledajte sucima i svim poduzetnicima preteško primjenjivati taj zakon. Zakon o obveznim odnosima, taj zakon inače primjenjujete svaki dan kada odete u dućan i nešto kupite, 1300 članaka, donijet 2005.godine, nisam čuo od uvaženih kolega iz HDZ-a da im tada smeta što taj zakon ima toliko članaka. Zakon o kaznenom postupku 2008.godina opet za vrijeme HDZ-a nikome nije smetalo što ima 560 članaka. Uvažene kolegice i kolege, postoje određene pravne grane koje se ne mogu regulirati manjim zakonima. Za one koji znaju što to znači Obiteljski zakon koji bi možda čak ispravno bilo zvati i zakonikom zbog obuhvata materije koje uređuje sadržava i materijalne i formalne norme. Znači da uređuje i pitanje sadržaja pravnog odnosa koji nastaje među određenim osobama, ali istovremeno uređuje i pitanje postupanja radi utvrđivanja tog odnosa itd. i to ne samo jednog postupka. Zakon o parničnom postupku također preko 400 članaka uređuje jedan vid postupka, parničnog postupka. Obiteljski zakonik uređuje i upravni postupak kada se radi primjerice pred Centrom za socijalnu skrb, uređuje pitanje parničnog i pitanje vanparničnog postupka. Uz svo dužno poštovanje on ne može imati manje članaka i više-manje nikad nije ni imao manje članaka nego što ih ima sada. Zaključit ću. Imajući u vidu da se radi o promišljenom i mudrom prijedlogu zakona odnosno o promišljenoj i mudroj proceduri kako je to opisala predsjednica Ustavnog suda, Klub zastupnika SDP-a snažno podržava donošenje ovog zakona. Hvala. U ime Kluba zastupnika HSU-a kolegica Ljiljana Cvjetović. Poštovana potpredsjednice Sabora, poštovana ministrice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. U ime kluba HSU-a osvrnut ću se samo na neke članke iz Obiteljskog zakona. člankom 85.propisano je da dijete koje je navršilo 15 godina života i koje zarađuje može samostalno poduzimati pravne radnje odnosno sklapati pravne poslove i preuzimati obveze u visini iznosa koji zarađuje, te raspolagati svojom zaradom pod uvjetom da ne ugrožava svoje uzdržavanje. Međutim ako te radnje i pravni poslovi bitno utječe na djetetova osobna i imovinska prava, potrebna je suglasnost roditelja ili drugoga zakonskog zastupnika djeteta pri sklapanju istih. Postavlja se pitanje, na koji će se način samostalne odluke i postupanja djeteta kontrolirati? Dijete primjerice može sklopiti određene pravne radnje bez znanja roditelja ili zakonskog zastupnika, a ukoliko se naknadno utvrdi da je štetno postupio za svoju osobnu dobrobit posljedica je nažalost već nastupila i teško se može ispraviti. Člankom 87.zakonodavac omogućuje djetetu koje je navršilo 14 godina pravo na samostalno pokretanje postupaka pred nadležnim tijelima, a u vezi sa ostvarivanjem svojih prava i interesa ukoliko je sposobno shvatiti značenje i pravne posljedice radnji koje poduzima. Unatoč činjenice što sud također kod pravnih radnji traži mišljenje Centra za socijalnu skrb kao i mogućnost da u istima sudjeluje djetetov zakonski zastupnik mišljenja smo da dijete ne bi trebalo imati pravo neposredne mogućnosti pokretanja bilo kakvog postupka. Naime, djetetu koje ima zrelo shvatiti značenje postupka kao i posljedice njegova vođenja, treba omogućiti da bude saslušano u Centru za socijalnu skrb i da može dobiti informacije o svim važnim okolnostima koje su predmet pravne radnje, a tiče se njegovih prava i interesa kao i da nesmetano izrazi svoje mišljenje o istima. U članku 106.koji govori o zajedničkoj roditeljskoj skrbi uvođenjem ovog instituta kojim se uređuje važna pitanja za dijete, mjesto stanovanja, vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja, uzdržavanje djeteta, način budućih rješavanja spornih pitanja, način razmjene informacija u vezi davanja suglasnosti pri donošenju odluka bitnih za dijete, te razmjena drugih informacija u vezi s djetetom i druga pitanja roditeljske skrbi koja su bitna za dijete. Zakonodavac je posebno zaštitio interes i dobrobit maloljetne djece čiji roditelji su pokrenuli postupak radi razvoda braka. Smatramo da je ovom odredbom stavljen veći naglasak na daljnju brigu i skrb roditelja oko zajedničke maloljetne djece dok se međusobno narušeni odnosi supružnika stavljaju u drugi plan. Dobrim rješenjem smatramo da ukoliko roditelji nisu u mogućnosti samostalno izraditi plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi dobiju u izradi istog stručnu pomoć kroz postupak stručnog savjetovanja ili medijacije. U članku 174.i 175.koji govori o lišenju prava na roditeljsku skrb. U članku 174.propisano je da će sud rješenjem o lišenju prava na roditeljsku skrb također odlučiti i o ostvarivanju osobnih odnosa sa djetetom ukoliko je to u iznimnim okolnostima potrebno odnosno ukoliko to zatraži dijete ili sam roditelj koji se lišava roditeljske skrbi. Nadalje u članku 175 je propisano da roditelj gubi sva roditeljska prava lišenjem no sud u iznimnim okolnostima može dopustiti ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom takvom roditelju. Takve odredbe su zbunjujuće obzirom da je prema članku 170 zakona određeno da će se roditelj sudskim putem lišiti prava na roditeljsku skrb kada se utvrdi da zloupotrjebljava ili grubo krši roditeljsku odgovornost dužnost i prava. Vezano uz isto odredbe propisane u člancima 174. i 175. adekvatnije su za primjenu kod mjera oduzimanja prava na stanovanje sa djetetom i povjeravanja svakodnevne skrbi o djetetu a koja se smatra lakšom mjerom i provodi se prije samog postupka lišenja te je kao takva usmjerena na pomoć roditelju kako bi što bolje iskoristio svoje roditeljske kapacitete i osigurao ponovni povratak djeteta u obitelj. Člankom 238. propisana je dužnost skrbnika da jednom godišnje pribavi od izabranog doktora obiteljske medicine štićenika mišljenje o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti zasnovanog na mišljenju liječnika specijalista. Mišljenja smo kako bi se ispunila svrha ove odredbe, odnosno pojačala zaštita osobnih interesa štićenika kako je potrebno definirati koliko puta godišnje, npr. 3 puta godišnje je obiteljski liječnik ili liječnik specijalist dužan obaviti kontrolu kako bi mogao dati relevantno mišljenje o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti. Navedeno smatramo nužnim kako bi se mišljenje stručnjaka donijelo na temelju redovitog i kontinuiranog stručnog praćenja štićenika. I na kraju mogu reći da će klub Hrvatske stranke umirovljenika poduprijeti ovaj zakon. Hvala. Marija Lugarić, replika. A onda i kasnije u onom dijelu da ima pravo na kontakte sa roditeljem koji je lišen roditeljske skrbi. Mislim da su to dobre odredbe jer zapravo u prvi fokus stavlja dijete i dječja prava, naravno uz sve zaštitne mehanizme koji u drugim stavcima svih tih članaka koji to reguliraju se vidi. Posebno se to vidi u ovom posljednjem slučaju kada imamo situacije kada roditelja lišavamo roditeljske skrbi, dakle koji se iz nekih razloga ne može brinuti za dijete, ali mi nemamo pravo ako smo već roditelja lišili da tako kažem prava na dijete, dijete lišiti prava na roditelja, posebno u situaciji kada, koja je moguća kada se roditeljska skrb primjerice, roditelj se liši roditeljske skrbi zbog toga što recimo ima neku težu bolest, nekakve intelektualne ili zdravstvene poteškoće zbog kojih se ne može brinuti za dijete. U takvim situacijama lišiti dijete na kontakt, na viđanje sa roditeljem mislim da ne bi bilo dobro. I upravo takve odredbe koje su slojevite i nije ih jednostavno tumačiti pokazuju da je u prvom fokusu zapravo samo dijete i njegovo pravo. Naravno ne zanemarujući i sva druga. Zahvaljujem. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo zamjenice ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Bez obzira koliko je Obiteljski zakon i u onom prvom svom obliku, do ovog sada drugog čitanja i konačnog prijedloga izazvao dosta prijepora ali očito svi oni koji su ga napadali tijekom vremena su im se očito izlizali argumenti i nisu nešto previše aktivni u tome jer njihovi argumenti ne stoje. Najprije bih rekla koliko se proslavio Ustavni sud loptajući se s djecom. Mi smo ovdje čuli, ja o smrti djeteta, inače grozne sudbine ne želim ovdje licitirati. Nikada sud ne može tako biti brz kao centri i to je ono što postavlja, to je ta novina čemu akcent daje ovaj Konačni prijedlog Obiteljskog zakona jednako kao i onaj koji je bio suspendiran. Ovdje smo čuli primjedbu uvaženog akademika koji inače ima običaj da kaže nešto pa onda uteče. A da, to obično bude popodne i onda se čudi kako nema ljudi, nije obavijestio kolega da će on doći pa bi vjerojatno došli i u većem broju. On kaže koji su to stručnjaci, nisu stručnjaci, nije struka konzultirana kada je pisan ovaj zakon. E tu je, tu je problem opozicije. I današnje opozicije koja je nekada bila na vlasti, koga smatra strukom, koga smatra građaninom, koga smatra borcem braniteljem. Ako nisi u HDZ-u možeš imati 100 doktorata, baviti se isključivo Obiteljskim zakonom ako bar ne naginješ na HDZ-ovu stranu ti nisi nikakav stručnjak. Mogao si biti u rovu, ranjen, u logoru, ako nisi u HDZ-u nisi ti branitelj. To je ta logika. Dakle ministrica je, potpredsjednica Vlade toliko puta objavila tko je pisao ovaj zakon, tko je na njemu učestvovao. Ništa to ne vrijedi, kaže nije struka. Nije struka. No dobro, ne bih se više bavila takvim argumentima nego ću citirati neosporni autoritet u zaštiti djece prof.dr. Gordanu Buljan Flander čije upravo ideje, temeljne ideje, koja je cijeli svoj život posvetila zaštiti najslabijih i kako mi u Hrvatskoj često imamo predodžbu da ljudi koji su borci protiv mafije, organiziranog kriminaliteta imaju problema velikih i silnih i to je istina, ali ni deseti dio onih koji su zaštitnici djece, vjerovali ili ne koliko su nekom djeca interesantna da bi postizali različite svoje ciljeve ili morbidne neke nagone. Najbolji interes djeteta tijekom i nakon razvoda braka roditelja. Profesorica u nekoliko crta i teza govori o tome i kaže da je najbolji interes djeteta tijekom i nakon razvoda roditelja upravo pozitivan stav roditelja, aktivno poticanje odnosa djeteta s drugim roditeljem, zaštita djeteta od opterećivanja osobnim osobnim partnerskim svađama i neprestani trud svih odraslih u kreiranju poruke da je svijet unatoč nevoljama koje se dešavaju sigurno mjesto za dijete. Kako kaže ona kako znamo da se radi o najboljem interesu djeteta? Djetetu su stalno dostupna oba roditelja, prema tome mene ovdje zapanjuje nečija misao da mi moramo respektirati strast roditelja koji se eto razvode. Očito da je bilo strasti u tom braku ne bi se ni razveli. Dalje. Dijete ima podršku oba roditelja da se druži, dakle govorimo samo o mržnji, a to treba itekako razlikovati, dijete ima podršku oba roditelja da se druži i ima dobar odnos s drugim roditeljem. Dijete se osjeća slobodno i reći jednom, drugom roditelju što uistinu želi i misli, osjeća i očekuje, a naročito vezano uz drugog roditelja. Roditelji surađuju vezano uz zajedničke odluke oko djeteta. Dijete je neopterećeno roditeljskim narušenim odnosima. Kaže prof.dr. Gordana Buljan Flander: ako to nije slučaj, naša je odgovornost da reagiramo. Odgovornost svake odgovorne vlasti je da predloži ovakav prijedlog zakona u čijem fokusu je upravo ono što se do sada i događalo. Mi smo imali jednu dobru raspravu i redovito i na Odboru za zakonodavstvo i Odboru za pravosuđe, evo tu se složio i profesor Kregar, mi nešto stariji znamo koliko je Hrvatska i u sastavu bivše države države bila cijenjena po tome koliko su njezini uređenje statusnih odnosa, a time se bavi obiteljsko pravo, bilo napredno. Mnoge zemlje u zapadnoj Europi čudile su se koja prava i koji su partnerski odnos u braku imali muškarac i žena. Na papiru je najčešće to i bilo, ali bile su to sjajne poruke. Mi smo čak imali u obiteljskom zakonu koji je donesen zvao se Zakon o braku i porodičnim odnosima, mogućnost da se brak zaključi preko punomoćnika. No dobro, to su opet možda vrlo rijetke situacije. Dakle što se uočilo tijekom svih godina pa i zadnjih izmjena, da često roditelji opterećeni tim svojim odnosima iskaljuju svoj bijes jedan naprema drugom i mržnju preko djece, dakle loptaju se djecom. I kao što smo rekli, država to mora putem zakona onemogućiti, a ujedno i pomoći takvim roditeljima. Dakle odnosi partnerski više nisu, oni su riješeni bili i prije, neke stvari su samo modernizirane ali dakle više nije u žiži ni razvod braka niti što pogrešno interpretira kolegica Holy da će sud ispitivati hoće li neko …, je li su ti odnosi narušeni tako teško ili ne. Nije istina, oni su se dužni miriti i pristupiti medijaciji samo onda ukoliko ima malodobne djece. Pa naravno, jer to su obveze odraslih koji su u braku, koji se žele razvesti, imaju punoljetnu djecu ili djecu nad kojom nije produljeno roditeljsko pravo. Pa briga državu, neka se razvode i neka im se uopće bez ikakvih komplikacija, bez ikakvih dugih postupaka, ali ondje gdje su djeca tu su obveze, obveze roditelja koje se nastavljaju i nakon razvoda braka. Reći da je potrebno najprije i to je osnovni prigovor, o tome upravo se sada savršeno jasno i vidjela je i zorno nam prikazala koji su materijalni učinci odnosno koliko su osakaćeni oni koji su protivnici ovakvog rješenja, a to je rješenje bilo i prije. Gdje god su maloljetna djeca trebalo je mirenje provesti prije ili bar pokušaj mirenja, a ne tužbu pa onda ići na mirenje. Dakle vraćamo se onom prvotnom obliku gdje je bilo angažirano centar za socijalnu skrb, gdje postoje maloljetna djeca ili djeca na kojima je produljena roditeljska skrb, da se obrate medijatoru. I sada nastupa problem, što ako se oni pomire? Savjest je svih onih koji su angažirani, koji su se prihvatili tog posla da ih pomire ili prije svega da se zaštiti primarni interes djeteta, ali mnogima to i u struci nije u interesu. Pa ja kad sam bila ministrica, kad smo radili izmjene Kaznenog zakona dekriminalizirali smo posjedovanje droge. Mene su kolege na nož dočekali, pa šta ti radiš kaže, nama svakodnevni korak, mi dakle ako nam izmaknu veliki poslovi, posjedovanje droga i toga, policija svaki dan toga ima na sudovima i svi su bili angažirani i to je bio jedan solidan redovan prihod. Je l to interes? Prema tome recite konkretno, kažu dakle mi smo čuli nekakve apstraktne floskule, nitko nije rekao u ovoj normi to i to treba promijeniti a bi se zaštitio interes djeteta, a ne interes nekog odvjetnika, ne interes jedne majke ili ne interes jednog oca kada su u pitanju djeca. Dakle ako shvatimo što je bit ovog prijedloga zakona, a svi se kunemo u to da je tomu tako i da tomu tako treba biti, onda tko ima nekakvih primjedbi da bi se na tom tragu, na toj koncepciji poboljšao zakon ja mislim da još uvijek ima vremena. Ali oni koji kritiziraju zakon oni ne govore, Postupci su dugi. U čemu su postupci dugi? Jednostavno ovaj zakon će promijeniti jednu filozofiju postupanja u postupcima, a oni koji nisu vidjeli što se s djecom radi i da zakon mora, da ona jednostavno više ne odgovara i suvremenoj zaštiti koju su država i društvo dužni pružiti djeci ne može onda ni zamisliti svu težinu te zadaće. A ono što je najžalosnije … …/Upadica Zgrebec: Privedite kraju./… … oni koji su prvi pozvani da štite i dužni po zakonu zaštititi svoje dijete kad dođu u takvu priliku da bi iskazali mržnju prema drugome onda dobro posluže i djeca. To je žalosno. …/Upadica Zgrebec: Hvala./… A još žalosnije je što se najviša institucija loptala s djecom. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Počeo bih time da se složim i podsjetim da je doista Hrvatska i hrvatsko pravosuđe, hrvatska pravna teorija u posljednjih 50 godina promovirala, poticala, razvijala, služila drugima kao uzor u modernim rješenjima obiteljskih i bračnih osobito odnosa. U tom smo nešto i naučili. Prije svega jedna od osnovnih pouka je i činjenica da vladanje znači slušanje, ne samo služenje, nego i slušanje osobito onih koji govore ono što ti i nije drago čuti i nešto što je suprotno tvom vrijednosnom možda stavu. Ali tako se donose dobre, prihvatljive, vjerodostojne odluke. Nametnuti rješenja ma koliko ona racionalno u pojedinom trenutku izgledala znači stvarati potencijalni otpor, nerazumni otpor i gubiti snagu možda na nešto što neće biti prioritet. Ja to govorim zbog toga što mi se čini da smo nešto malo previše vremena izgubili na to da raspravljamo o tome da li netko ima drukčije argumente ili nema i kolika je težina pogotovo kad se radilo o struci. Znate stručna mišljenja uvijek donekle pokazuju divergencije u stavovima, nikad nisu baš potpuno ista. Ali prednost stručnih mišljenja se sastoji u tome da ona nisu zamagljena ideološkim ili političkim gledanjem, nego su orijentirana na jedan uski možda previše praktičan segment, pa se onda ne vidi koja je perspektiva i koje su mogućnosti. Ja ovo kažem zbog zakona koji se nalazi pred nama. Zbog toga što je taj zakon i podržao sam ga ranije u čitanju, on nosi sa sobom velike potencijale …/Govornik se ne razumije./… U tome svaka pohvala. Međutim, dobre namjere su građevni materijal za sasvim različite puteve od kojih neki ne vode najboljem rješenju. Ja ću se ovdje samo na jednu stvar osvrnuti i to imam kao centralnu temu koju želim u ovoj raspravi, a to je činjenica da mi možemo zamisliti buduće efekte ovog zakona. Ne, ja za razliku od nekih mojih prethodnika mislim da Ustavni sud bez obzira što se radi o jednoj stvarno neobičnoj odluci je pokazao u velikoj mjeri kakav će biti njegov stav. Ovdje u tih 769 točaka jest da se navode i zahtjevi tužitelja i stručna mišljenja i mišljenja ministarstva i drugih tijela pravobraniteljice. Ali činjenica je da će biti dovoljan jedan, jedan jedan mali detalj koji će zaustaviti ovaj zakon i napravit ćemo umjesto koraka naprijed korak nazad. Ustavni sud držat će se ja mislim tri važna stava od kojih ću istaknuti možda nešto što je naročito naglašavalo stručno mišljenje Pravnog fakulteta u Rijeci. Prvo je stav o tome da se radi o važnom pitanju autonomije. I gospođa Holy je to naglašavala, hvala joj za njenu raspravu jer će i omogućiti da neke stvari ne moram ponavljati. Da se radi o nečemu što je važna stvar u autonomiji pojedinca. razumije./… obiteljskog prava delikatan su primjer zakona koji moraju poštivati i osigurati poštovanje i autonomiju pojedinaca u odnosima s državnom vlašću jer ovdje se radi o tome tko će arbitrirati i o tome je bilo riječi u situacijama. To su osobito one suprotnosti i svađe koje idu na štetu djeci. Dakle, pitanje autonomije će biti osporavano. I da li smo napravili jedan korak previše tu. Druga je stvar na koju stručno mišljenje ukazuju je zapravo niska razina političke kulture koja se vidjela u javnoj raspravi o prijedlogu zakona, a mislim i u reakcijama. Ne, ja ne mislim da je konsenzus sam po sebi nešto što u politici je dobro. Lijepo je kad se može postići, ali se radi i o tome da se ovdje previše polariziralo između političkih alternativa. Jer ovdje se radi i o pitanjima koja ne smiju se politizirati, nego tehnički riješiti. I treće što ću isto pročitati jer predstavlja jaku točku i uporište. Kaže, dobar dio zakona bi se mogao rušiti na račun povrede interesa djeteta unatoč forsiranoj utemeljenosti zakona upravo na dječjoj zaštiti. Pojedini dijelovi su spojeni zbog potpune nepripremljenosti materijalnih i kadrovskih uvjeta, ali i nepostojanja normativne podloge na kojoj bi trebale profunkcionirati neke novine. Da ne čitam dalje. To su tri argumenta iz kojih mi možemo naslutiti kakav će biti tok daljnjeg postupka, kakva će biti odluka Ustavnog suda. Ja zbog toga bih htio ovdje obrazložiti stav koji mislim zauzeti, da ne bi trebalo odbaciti prijedloge koji osporavaju ovaj zakon i koji će dovesti do toga da će izgledati da je on isforsiran. On je dobar u svojoj namjeri. Treba možda otvoriti baš ova pitanja kao politička pitanja na kojima se oštre naše razlike. Ako to znači treće čitanje neka bude treće čitanje jer ćemo mi naći se u situaciji da ćemo morati se boriti za ova rješenja koja ovdje se predlažu. Zbog toga eto i pozivajući se i podržavajući ono što je kolegica Holy rekla ne mogu podržati ovaj zakon zbog toga što želim da on bude podržan od sviju. Jer zakon koji se nametne, a tiče se obiteljskih odnosa, bit će smatran nepravednim, bit će smatran neutemeljenim i preuranjenim. Zbog toga predlažem da razmotrimo tu mogućnost. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu. Poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić, 10 minuta. **Šimac Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospođo zamjenice sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo danas smo iz diskusija vidjeli dosta polemike s jedne i druge strane. Nije ni čudo, ovo područje, odnosno ovaj zakon uređuje jedno vrlo široko područje, uređuje osjetljivo područje, područje obitelji. Široko kažem zbog toga što uređuje s jedne strane obiteljsko pravo, a s druge strane i obiteljske zapravo sudske postupke bilo da se radi o sudskim procedurama ili parničnim ili izvanparničnim a ovdje ću naglasiti to da se izvanparnična procedura dosada su se primjenjivala pravila iz Zakona o izvanparničnom postupku iz 1934. godine. Danas je isto tako bilo govora da nema odgovornosti ovim zakonom. Ja mislim da je baš suprotno. Zakon bi, ovakav zakon bi trebao prevenirati niz problema u sustavu te isto tako odrediti pojedinačne odgovornosti jer on kaže tko je za što zadužen pa onda prilikom primjene ako se nešto dogodi zapravo mi vidimo tko je odgovoran za to. Ovaj zakon sigurno štiti najugroženije pojedince, najugroženije članove društva, a to su djeca odnosno osobe s invaliditetom. Kad gledamo djecu obitelj im znači sve. Pratimo djecu oko sebe pa ćemo to primijetiti. Moja mala unučica je već sa 2 godine u svim predmetima je tražila obitelj. To je bila stolica mama, stolica tata, stolica beba i bilo što drugo. Prema tome, vidimo od početka što djeci znači obitelj što im sve može zapravo donijeti razvod, kakve traume im može donijeti razvod braka. Prema tome, koncept razvoda braka uvijek se treba voditi zapravo računa prije svega o djeci. Na taj način vodeći računa o djeci zapravo vodimo brigu o cijeloj obitelji koja ostaje obitelj nakon razvoda braka. Danas je bilo govora isto tako da treba očuvati brak. Da, apsolutno brak treba očuvati, međutim tom se očuvanju braka moramo pristupati isto tako dobrim prikladnim instrumentima. Znači, ne može se štititi samo na onaj formalan način pa vrlo često na takav način zanemarimo interese djece. U praksi se pokazalo da se dosadašnjim mehanizmima da se nisu uspjeli smanjiti zapravo odnosno odnosno broj djece koja dolaze tražiti pomoć, psihosocijalnu pomoć koju dolaze tražiti kod dječjih psihijatara koji su zapravo dobili zbog traume iz konfliktnih razvoda. Prema tome smo kao društvo dužni spriječiti da se takvi konflikti u konfliktnim razvodima da se manifestiraju na dijete. Nažalost, i danas smo čuli par puta i ja ću ponoviti vrlo često djeca postaju oružje u rukama neodgovornih roditelja. Razvodi su dugi, sukob traje jako dugo i taj jedan emocionalni naboj koji postoji između takvih ljudi zapravo se prenosi na djecu, djeca to preuzimaju i upravo to dovodi do traume djece. Mirenje koje je prema Zakonu od 2003. godine isto tako se pokazalo u praksi da mehanizam takav mirenja koje se provodi u centrima za socijalnu skrb gotovo ne mogu reći da je bez uspjeha ali je zapravo vrlo malo uspjeha donosi. Prema tome, ovim zakonom uvodi se i plan o zajedničkoj skrbi roditelja, obavezno savjetovanje, obiteljski medijatori. To su sve zapravo obavezni koraci koji se rade prije odlaska na sud. I ovdje ću ponoviti to stupanje na snagu 2014. godine mjesečno je bilo 150 parova koji su se razvodili bez sporazuma, a od primjene ona tri mjeseca 10 parova je podnijelo tužbu radi razvoda braka. Prema tome, vidimo na koji su način učinkoviti upravo takvi instrumenti. Naš je cilj sigurno pomoći i roditeljima i djeci u trenutku raspada njihove obitelji jer je naravno traumatično za obje strane. I možemo slobodno reći da se štedi i roditelji i djeca, štede se i materijalno, štede se od dugotrajnih sudskih postupaka, štede se isto tako u zdravstvenom smjeru od zdravstvenih tegoba koje su zapravo uzrokovana sredstvom. Sada nešto o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, može se reći da je zajednička roditeljska skrb ideal nakon razvoda braka, međutim mi znamo da imamo visoko konfliktne roditelje, da imamo obitelji koje se rastavljaju i u kojima je bilo nasilja, da imamo dijete često koje im služio kao oružje. U takvim slučajevima je zajednička roditeljska skrb najgore rješenje. Prema tome, novi Obiteljski zakon on ima instrumente i ti instrumenti potiču upravo sporazume roditelja a ako sporazumi izostanu onda sigurno daje i ovaj obiteljski zakon smjernice i rokove prema kojima se dalje postupa. Znači zna se tko što radi u kojim rokovima. Još nešto o mjerama za zaštitu djece, one se nisu mijenjale u Obiteljskom zakonu od prije od više 30 godina. Dakle mogu reći na kraju da se trebaju podržati svi ovi novi instrumenti koji su navedeni u ovom zakonu i u ovom drugom čitanju trebamo pozdraviti promjene i redefiniranje članka 65. i novog stavka koji zapravo govori o priznanju očinstva nakon smrti djeteta ali naravno isključivo prije upisa u državne matice. Pravobraniteljica za djecu je naravno, prihvaćene su i te primjedbe, prihvaćene su primjedbe autonomne ženske kuće. I na kraju ja vjerujem da će se uvijek raditi na poboljšanju pa i ovaj zakon kad se izglasa ako se vidi u praksi da se zapravo, da postoji problematika u provođenju ovog zakona, obzirom da je, ponovit ću, citirat ću i kolege koji su rekle "Da je promišljen i mudar". Ja vjerujem da će naravno i ovom ministarstvo ako bude potrebno napraviti i izmjene i dopune zakona. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana kolegice. Da li će predstavnik predlagateljice? Da. Poštovana zamjenica ministrice Maja Sporiš završna riječ predlagateljice. Pa evo da ne ulazim zapravo u nekakvu diskusiju oko toga da li je moguće uopće oko obiteljskog zakonodavstva postići konsenzus u generalnom smislu riječi. Ja bih zapravo ponovila riječi uvažene zastupnice Antičević-Marinović a to "Djeca su nam ovim zakonom u fokusu." Ovim zakonom djeca i doista jesu u fokusu i ja bih upravo u ovoj završnoj riječi podsjetila koji su to sve benefiti koje upravo za djecu donosi ovaj zakon. To je omogućavanje rada Centra za posebno skrbništvo, da ne ponavljamo ovdje oni su posebni skrbnici koji zastupaju djecu, to su ljudi sa pravosudnim ispitom, to su ljudi koji imaju veliko iskustvo upravo u zastupanju djece i čiji je to posao. Također, već ovdje spomenutu pa nekoliko desetaka puta obiteljsku medijaciju koja doista postizanjem dogovora među roditeljima i postizanjem plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi se izbjegava traumatizacija, daljnja traumatizacija djece. Dijete je traumatizirano kada mu se roditelji razvode kako god. Treba li mu još priuštiti daljnju traumatizaciju kroz sudski postupak? To je benefit koji donosi ovaj zakon. Evo i ponovit ću zbog odredbe također po kojoj se dijete koje boravi u ustanovi socijalne skrbi i jako teško se realizira posvajanje zbog toga što njegov roditelj biološki ne želi dati pristanak da dijete bude posvojeno a ne obilazi ga i ne naziva tu ustanovu gotovo, zapravo recimo vrlo rijetko, onemogućava se posvajanje tog djeteta. E pa ovaj zakon je i tome našao lijeka. Pristanak takvog roditelja može nadomjestiti odluka suda. Konačno spominjalo se ovdje i ovaj tragični slučaj od prije nekoliko tjedana pa i zbog između ostalog i te odredbe o mjeri žurnog izdvajanja djeteta kada mu je ugroženo ugroženo zdravlje i kada mu je ugrožen život, i kada mu se u roku od 72 sata dodjeljuje posebni skrbnik koji od tog trenutka radi isključivo u njegovom najboljem interesu. Eto to su sve razlozi zbog kojih vas molim da podržite ovaj zakon. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Time smo raspravu o tekstu zakona završili. O konačnom prijedlogu zakona glasovat ćemo kad se steknu za to uvjeti.